Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom - Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (Članak 50.) koji su održani 17. i 18. listopada 2019. godine u Bruxellesu Podnositelj je predsjednik Vlade RH. Predsjednik Vlade RH podnijet će izvješće u skladu s Člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima. Molim predsjednika Vlade RH, gospodina Andreja Plenkovića da dodatno obrazloži izvješća. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici drago mi je ponovno izvijestiti vas o sastancima Europskoga vijeća na kojima donosimo odluke koje se tiču svih hrvatskih građana. Ova praksa izvještavanja važna je za vas zastupnike da iz prve ruke dobijete informacije o raspravama na najvišem političkom tijelu EU, za naše građane koji putem saborske rasprave imaju prigodu pobliže se upoznati sa ključnim europskim temama koje utječu na svakodnevni život. Isto tako i za predstavnike medija koji mogu pratiti naše rasprave i informirati građane o politika koje pridonose razvoju hrvatskoga gospodarstva i hrvatskoga društva. Mi na ovaj način šaljemo poruku hrvatskim građanima da hrvatske institucije djeluju koordinirano na razini EU, da se kroz zalaganje naših predstavnika, bilo u vijeću, bilo u Europskom parlamentu, bilo u komisiji zalažemo za hrvatske interese u okviru EU. To je posebno važno uoči našega prvoga predsjedanja Vijećem EU i želim podsjetiti da evo, da se baš danas unija nalazi na početku novog i institucionalnog ciklusa te da je kao što ste imali prigode vidjeti u medijima u Europskom parlamentu u Strasbourgu potvrđena nova komisija Ursule von der Leyen. Još uvijek postoje neizvjesnosti oko povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU, vidjet vidjet ćemo kakvi će biti rezultati izbora. Također, u tijeku su i pregovori o višegodišnjem financijskom okviru i to je posebno važno naglasiti da Hrvatska kao punopravna članica po prvi put sudjeluje u svim fazama razgovora o sedmogodišnjem proračunu. U tom kontekstu želim vas izvijestiti da smo na listopadskom Europskom vijeću razgovarali o novom institucionalnom okviru unije, o procesu proširenja, o Brexitu, o sedmogodišnjem proračunu, o klimatskim promjenama i o Turskoj. Na vijeću smo razgovarali i o provedbi strateškoga programa unije koji je usvojen u lipnju i prioritetima za razdoblje 2019. do 2024. gdje nam je buduća predsjednica komisije u tom trenutku predstavila svoje političke prioritete sa fokusom na šest glavnih područja. Prvo je razvoj, istraživanje inovacije. Dva je sve što je vezano za klimatsku politiku. Tri, digitalizacija. Četiri, migracije. Pet, socijalna dakle uključiva i konkurentna Europa. I šest, Europa koja je jaka u svijetu. To je okvir kako ga vidi

koji je naglasak stavio na digitalizaciju i na zeleni plan za Europu. Od ta dva plana očekuje se da budu ključni u očuvanju europske konkurentnosti u kontekstu digitalne revolucije. Finski premijer Antti Rinne izvijestio nas je o poduzetim koracima u provedbi strateškog programa, a posebno je govorio o temama vladavine prava, hibridnih prijetnji, održivoga razvoja i klime. Na razini vijeća pozdravili smo ovu raspravu kao početak dijaloga koji bi trebao osigurati da prioriteti i strateškog programa uđu u operativne programe buduće komisije. Hrvatska, kao što sam istaknuo želi pridonijeti jedinstvu i solidarnosti većoj koheziji, ujednačenom razvoju i konvergenciji tj. mogućnosti da one slabije razvijene članice unije dosegnu one koje su bolje i više razvijene. U tom smislu možemo biti ponosni da je prijedlog Hrvatske sa rasprave u Sibiuu i u lipnju u Bruxellesu o tome da se u stratešku, strateški program unije uvrsti i pitanje demografije, a to je pitanje prepoznala i nova predsjednica komisije. To je doslovno novo postignuće na hrvatsku inicijativu. Ta tema inače nije u nadležnosti institucija unije, ali je horizontalna i bitna za više od pola članica koje imaju problem negativnog prirodnoga priraštaja. Stoga je posebno važno za nas da će se upravo tom temom baviti hrvatska potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica kojoj i ovom prigodom čestitam danas na izboru. Želim također kazati da smo u poziciji da se zalažemo za dva temeljna strateška prioriteta, dakle dvije glavne piste djelovanja Hrvatske kada je riječ o našim strateškim ciljevima, to su ulazak u Schengenski prostor za što smo dobili kao što ste vidjeli zeleno svjetlo Junckerove komisije, upravo onako kako je najavio tijekom svog posjeta Hrvatskoj u lipnju, ali na temelju postignuća Hrvatske i ispunjavanja uvjeta i kriterija iz osam područja Schengenskoga acquisa. Dolazak povjerenika Avramopulosa bio je potvrda našega predanog rada u proteklih nekoliko godina. I podsjetit ću još jednom apsorpcije ukupno 271 milijun eura za jačanje kontrole hrvatske granice za pripremu za Schengen. Druga tema je ulazak u europski tečajni mehanizam dva, što je prvi korak Hrvatske za budući ulazak u euro područje. Podsjetit ću još jednom u ugovoru o pristupanju kojeg je Hrvatska potpisala 2011. godine jedan od elementa je i pristupanje euro području u onom trenutku kada Hrvatska ispuni uvjeti da mu se pridruži, to je važno podsjetiti hrvatsku javnost. Jedna od važnih tema u listopadu bila je tema proširenja i nažalost unatoč pozitivnim preporukama Europske komisije, pozivima Europskoga parlamenta, snažnom zalaganju velike većine država članica naravno uključujući i Hrvatsku, budući da mi bolje poznamo prilike u našem susjedstvu, po mom dubokom uvjerenju propuštena je jedna kvalitetna prigoda da se donese odluka o započinjanju pristupnih pregovora sa međuvladinom konferencijom sa Sjevernoj Makedonijom i Albanijom. Čuli ste izjave, za koji dan bivših čelnika europskih institucija i Jeana Clode Junckera i Donalda Tuska koji su ukratko kazali da je to ili izostanak strateške vizije ili povijesna pogreška. No ono što je odlučeno da ćemo se ovoj temi vratiti prije nego što se sastanak na vrhu između čelnika EU i država Jugoistoka Europe održi na našu inicijativu ovdje u Zagrebu u svibnju. Odluka nije donesena zato što je sustav odlučivanja koncensusom i zato što nažalost nekoliko država članica nije dalo svoju suglasnost, svaka iz svojih razloga i svoje vizure. Zašto je za Hrvatsku bitno da se otprilike na proljetnom Europskom vijeću donesu određene odluke? Zato što smo mi svjesni koliko je proces proširenja bitan za transformaciju onih država koje još nisu u Uniji, koliko je bitan za mir, koliko je bitan za stabilnost, a osobito na Jugoistoku Europe i koliko je proces pristupanja uvijek dobra poluga za poduzimanje reformskih procesa i u pogledu demokratskih vrijednosti jačanja pravnog sustava ili pak reformi koji idu za tim da sve ove države u našem jugoistočnom susjedstvu postanu funkcionirajuća tržišna gospodarstva, što u ovom trenutku prema ocjenama međunarodnih institucija još uvijek nisu, to je zaista važan element. Također smatramo da bi to bilo dobro radi dobrosusjedskih odnosa, rješavanja otvorenih pitanja, poštivanja ljudskih i manjinskih prava. Naime, cijeli ovaj prostor jugoistoka Europe okružen je članicama Unije i kada pogledate u strateškom smislu te države imaju samo jedan realan put svog razvoja i svoje pripadnosti. Upravo zbog toga u svim našim zalaganjima želimo pomoći našim iskustvom da nama susjedne zemlje idu naprijed, da idu naprijed na temelju tehnologije i metodologije pregovora koje Hrvatska jako dobro poznaje. Raspoloženje u ovom trenutku unutar EU prema proširenju je možemo slobodno konstatirati rezervirano. Nekoliko je razloga za to, prvi i glavni je osjećaj nekih članica da je zahtjevnije funkcioniranje Unije sa dodatnim većim brojem članica u odnosu na danas, dakle teoretski govorimo o 28+6 maksimalno u realnom nekakvom zbroju 27+x ja bih rekao u doglednom vremenu. Drugo je posljedice financijsko-gospodarske krize sa kraja prošloga desetljeća. Treće je političke posljedice najveće na političku arhitekturu u članicama Unije, a to su efekti izbjegličko-migracijske krize. Niti jedan drugi politički događaj nikada nije imao veći utjecaj na raspoloženje prema europskom projektu nego što ga je ostavila ta kriza iz 2015. i '16. i tu posebnom ponavljam, osobito migracijskoga vala sa tzv. istočno-mediteranske ili zapadno-balkanske rute koja je jedina kopnena ruta i koja je kada je bila na najvišoj razini dovela do velikih promjena na političkoj sceni pojedinih država članica i s njima se i političke stranke i sustavi o javnosti još uvijek nose. Ono što je danas na dnevnom redu je rasprava o metodologiji pregovora na inicijativu nekih država. Ja još jednom želim podsjetiti da Hrvatska ne samo da ima ljude načelu hrvatskih ključnih institucija koje su osobno sudjelovale u tom procesu nego na najvišoj razini zna više detalja o procesu nego mnogi drugi i to zbog svježine našega iskustva. Osigurači koji se spominju danas od nekih članica su praktički već ugrađeni u pregovaračke okvire, primjerice za pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Ukoliko postoje razlozi da se neko poglavlje suspendira, to već postoji sada. Ukoliko postoje razlozi da se kroz proces pregovora nakon što se neko poglavlje, primjerice privremeno zatvori zbog promjene okolnosti i nekih novih saznanja ponovno otvore pregovori o tom poglavlju i to se može po aktualnoj metodologiji. Dakle imate mogućnost i suspenzije i reverzibilnost kao argument koji se koristi već danas. Stoga smatramo da trebamo realno sagledati vremensku dimenziju pregovora. Hrvatska je pregovarala, mnogi od vas to detaljno znaju koji su bili u Hrvatskom saboru tada i pratili konsenzualni proces pristupanja Hrvatske EU-u, tada je postojala veća potpora nego što je to danas ljudi koji su sjedili u tim sazivima Sabora i to isto tako treba reći i europskoj ideji i našem članstvu su trajali 5 g. i 9 mjeseci. Za ilustraciju, Crna Gora koja je počela 2012. već sada pregovara 7 i pol godina, Srbija koja je počela 2014., pregovara već skoro 6 g. a nije niti na pola procesa. Niti na pola. Dakle gledamo koliko se proces učinio zahtjevnim nakon pooštravanja metodologije pregovora nakon hrvatskoga članstva u EU-u. Iz svih ovih razloga naša je želja da 20 g. nakon prvog zagrebačkog sastanka na vrhu koji je bio veliki skup koji je održan u studenome 2000. u suradnji Hrvatske i tada predsjedavajuće Francuske, iduće godine, sada u sasvim drugoj ulozi i kao jedina zemlja koja je tada od 6 država koje su sudjelovale sa jugoistoka Europe, u biti uspješna priča, samo je Hrvatska došla do cilja i već je u tom trenutku, bit će skoro 7 g. članica. Niti jedna druga država jugoistoka Europe neće biti niti blizu toga cilja. I zato je Hrvatska posebna dodana vrijednost svojom ekspertizom, svojom ulogom pa i simbolikom za proces proširenja i stoga jesmo odabrali da upravo takav sastanak na vrhu bude ovdje. Mi vodimo konzultacije i sa ključnim partnerima u Uniji i sa naravno, novim čelnicima institucija ali i sa državama susjednim kako da kalibriramo realno očekivanja onih koji žele naprijed a poznavajući detalje, raspoloženje i realne mogućnosti onih koji su danas u Uniji. To je formula u kojoj Hrvatska kao domaćin i kao zemlja koja će predsjedati u suradnji sa novim predsjednikom Europskog vijeća Charles Michelom, mora pronaći pravi balans da imamo političke poruke koje će po našem dubokom uvjerenju, trasirati realni hodogram za desetljeće koje je pred nama. To je ono što želimo postići. To je smisao toga sastanka a posebno zahtjevno u ovakvim okolnostima gdje smo i tamo i ja osobno nekoliko puta tijekom rasprava rekao da je to zaista loše nakon što primjerice Sj. Makedonija promijeni ime, promijeni Ustav i niz drugih dogovora prema Grčkoj, na kraju doživi da se pregovori ne otvore. Ta poruka nije dobra. I posljedice vidimo, izvanredni izbori 12. travnja u Makedoniji. Što se tiče Albanije, i njoj smo dali podršku, sastali se zadnjih nekoliko tjedana i sa predsjednikom i sa premijerom i sa njihovim suradnicima, reagirali promptno na ovaj ogroman potres i tragediju koja se dogodila u u Draču i u manjim mjestima oko Drača gdje je Hrvatska reagirala promptno, poslala ekipe koje su otišle helikopterima HV-a u potragu i spašavanje preživjelih iz ruševina a u kontaktu smo sa albanskim vlastima za daljnje podrške i potpore sukladno onome što im bude potrebno da se ublaže posljedice ove prirodne katastrofe. Što se tiče Brexita, druga tema o kojoj se zaista puno raspravljalo na sastanku, danas možemo procijeniti da smo ipak bliže da Brexit dogodi nego ikada prije. Dakle ova saga traje nekoliko godina, od najave sada već bivšeg bivšeg premijera Camerona pa do referenduma, njegovog rezultata, pokušaja Vlade Therese May pa u konačnici ovog zadnjeg dogovora i prilagodbe protokola o Irskoj i Sj. Irskoj, deklaracija o budućim odnosima između Unije i i Ujedinjene Kraljevine, da nakon slijedećih izbora osiguramo tzv. uređeni Brexit, uređeni značit će na temelju sporazuma koji je postignut između 27 članica s jedne strane i Ujedinjene Kraljevine s druge strane. Koji su bili naši temeljni ciljevi? Broj jedan, izbjeći tvrdu granicu između Irske i Sj. Irske, dva, očuvati gospodarstvo na cijelom irskom otoku, dakle suradnja Sj. Irske i Irske i treće, zaštita integriteta jedinstvenog tržišta EU-a. Svi ti aspekti su uključeni u konačni tekst sporazuma nakon prilagodbi koje su napravljene. Naša je pozicija bila pozicija pravne sigurnosti i solidarnosti sa Irskom, to smo ponovili irskom premijeru Varadkaru koji je u Hrvatskoj boravio prošloga tjedna i mislim da su rješenja koja su pronađena, a to prije svega znači da će Sj. Irska ostati dio britanskog carinskog teritorija ali da se na tom djelu irskog otoka nastave primjenjivati određena pravila Unije a da će Ujedinjena Kraljevina primjenjivati svoje carinske tarife za robu koja iz trećih država ide u Sj. Irsku a ta roba neće nastaviti put prema EU-u. Dakle, radi se distinkcija. Ono što je važno, da je sjeverno irskim institucijama dana mogućnost odlučivanja o mogućem nastavku provedbe dogovorenog nakon isteka prvotnog razdoblja od 4 godine. sve ostale članice iskazale su spremnost za Brexit, podsjećam, riječ je o tipu sporazuma koji ne zahtijeva ratifikaciju u nacionalnim parlamentima članica već zahtijeva ratifikaciju u parlamentu Ujedinjene Kraljevine, dakle Zastupničkom domu i Europskom parlamentu na razini vijeća kada je riječ o Uniji datum o kojem govorimo 31. siječnja 2020., dakle u trenutku kada Hrvatska predsjedava vijećem i s te strane mi očekujemo uredno i dogovorno povlačenje za koje ćemo se zalagati i kao predsjedavajuća u tjednima i mjesecima koji su pred nama. Prethodno ćemo prepustiti britanskim biračima da iskažu svoju volju 12. prosinca. Što se tiče najvažnijega dokumenta bez ikakvih dilema o kojem će se raspravljati za vrijeme našeg predsjedanja, a to je niz u biti dokumenata o višegodišnjem financijskom okviru jer pravno je to nekoliko akata. Finci su predložili razgovore u 3 bloka, ukupna visina proračuna, volumen glavnih politika i uvjetovanost, 3 elementa o kojima su razgovarali nakon konzultacija, konzultacijama sa svim članicama. Smisao cijele vježbe je pronaći pravu ravnotežu između potrebe financiranja tzv. politika iz ugovora triti bejst, zovemo ih kolokvijalno tradicionalnih politika, a to su prije svega poljoprivredna i kohezijska politika i novih izazova, a novi izazovi su kao što je svima poznato iz ovih prioriteta nove komisije strateškog programa i pitanja sigurnosti i klimatske promjene i digitalno gospodarstvo. Po onome što je bilo razvidno na sastanku nakon tih konzultacija nije postignuta potrebna ravnoteža, očekujemo na vijeću u prosincu koje će bit sredinom prosinca, novi prijedlog pregovaračkoga okvira od strane Finske gdje će se pokušati naći balans. Naša je pozicija u nacionalnom svojstvu bila otprilike na razini 1,11 bruto nacionalnoga proizvoda na razini EU, dakle to je pozicija RH koja je uvelike bila na tragu onoga što je izvorno u svibnju 2018. predložila Junkerova komisija i Povjerenik za proračun Etinger jer smo smatrali da tu imamo adekvatan balans između prihodne i rashodne strane europskoga proračuna koji tamo ex lege mora biti uravnotežen, tamo deficita nema, to je isto dobro da imamo na umu. Mi smo sudjelovali u pripremama za ove sastanke i na sastanku prijatelja kohezije u Pragu prije nekoliko tjedana gdje je sasvim jasno i očito da većina članica, dakle tzv. neto korisnika europskoga proračuna, dakle onih koji više dobiju nego što uplate, nije zadovoljna sa prijedlogom koji je bio na stolu i koja će nastojati u pregovaračkom procesu držati konzistentan stav svih prijatelja kohezije u odnosu na one koji su neto uplatitelji, dakle gospodarski snažnije, veće članice Unije, ono što uvijek treba ponavljat, 10-tak velikih zapadnih bogatih članica Unije uplaćuje 80% europskoga proračuna, to je uvijek važno imati na umu jer moramo se i o toj temi na odgovarajući način senzibilizirati. RH će u dogovoru sa Finskom, a i sa Njemačkom koja je nakon nas, pokušati napraviti iskorak, pronaći rješenje da se taj dogovor postigne baš za vrijeme našeg predsjedanja. Zašto je to bitno? Bitno je jer nova financijska perspektiva počima u siječnju 2021., iskustva pokazuju da svako kašnjenje utječe na provedbu operativnih programa tj. ostaju sredstva koja nisu apsorbirana i iskorištena i zajednički je cilj da se to ne događa i zato je potrebno napraviti napor da dođe do sporazuma. Jedna od glavnih tema koju smo također raspravili je bilo tema klimatskih promjena, znate da klimatske promjene predstavljaju egzistencijalnu prijetnju koja nalaže EU da krene sa dodatnim naporima, uskoro će evo idućeg tjedna početkom u Madridu biti organizirana i velika Međunarodna konferencija na tu temu. Posebno je važno da RH podržava investicije u klimatsku energetsku tranziciju, to je jedna od najvažnijih poruka gdje moramo pronaći balans koji će nam omogućiti kako da se prilagođavamo izazovima između energetske sigurnosti, onoga što je vezano za industrijsku politiku i za politiku prilagodbe prilagodbe klimatskim promjenama na gospodarski učinkovit način. Također tema koja je važna za nas su i znanost i istraživanje i poduzetništvo i mladi na kojima ćemo nastojati povezati sve ono što je vezano za klimatske promjene i ove politike. Činjenica da se raspravljalo i o Turskoj je očekivana s obzirom na trenutak u kojem se odvijao sastanak Europskoga Vijeća gdje je vijeće u svojim zaključcima osudilo konsenzualno, dakle bez ikakvih ograda ili dilema bilo koje članice, jednostranu akciju Turske u sjeveroistočnoj Siriji koja je dovela do ljudskih žrtava, namjera je Unije da se ostane maksimalno uključena u rješavanje humanitarne izbjegličke krize, to je posebno važno za nas, dakle ja još jednom podcrtavam neobično veliku važnost postizanja dogovora s Turskom na tragu Deklaracije koja je usvojena proteklih nekoliko godina i gdje je postignut dogovor o financijskom aranžmanu, taj financijski aranžman bio je težak 6 milijardi EUR-a, 6 milijardi EUR-a europske pomoći Turskoj da izbjeglice i imigranti ostanu na teritoriju Turske. Za RH koja se nalazi na ovoj kopnenoj istočno mediteranskoj i zapadno balkanskoj ruti nema nikakvih dilema da jedan dogovor na tom tragu, a razgovori se vode, bude postignut i za razdoblje koje je pred nama i mislim da oko te teme imamo puno razumijevanje i zajednički stav svih političkih aktera u RH. U konačnici, u ovom kontekstu strateškog programa Unije na razini vijeća prioriteta nove predsjednice komisije Ursule von der Leyen želim ponoviti i 4 međusobno povezana i nadopunjujuća prioriteta koje je RH definirala u svom programu. Mi smo krajem listopada, 30. ili 31. listopada predstavili u Zagrebu okvire naših prioriteta, u međuvremenu smo na uključiv način održali u Rijeci konferenciju gdje smo predstavili prioritete u bloku onoga što nazivamo Europa koja se razvija, u Splitu na konferenciji Europa koja štiti, u Osijeku jučer Europa koja je utjecajna i slijedi zadnja konferencija Europa koja se razvija u Varaždinu. Dakle, planirano, sustavno željeli smo otvoriti raspravu sa građanima o svim segmentima naših prioriteta za vrijeme predsjedanja u najvećim hrvatskim gradovima s ambicijom da naša javnost i van Grada Zagreba bude svjesna onoga što su ključni elementi pred nama. četiri, uz ova četiri bloka, uz dva kapitalna europska pitanja, Brexit i višegodišnji financijski okvir, treći element koji je izrazito važan je taj sastanak na vrhu u Zagrebu sa nama susjednim državama. Dakle ova četiri stupa i ova tri konkretna procesa odnosno događaja koji podrazumijevaju i europsku perspektivu naših susjeda, bit će jedna od zadaća hrvatskoga predsjedanja. Mislim da je sada zrelo vrijeme, dakle iduće godine ćemo imati praktički 30 godina hrvatske demokracije, imat ćemo prigodu da smo na čelu vijeća, bit ćemo pred 7 godina članstva, dakle moći ćemo ocijeniti prvo pravo prolazno vrijeme Hrvatske kao članice EU. Da li smo dovoljno osvijestili to postignuće, po meni je to zadaća broj jedan, tu prije svega mislim na opće ozračje u hrvatskoj javnosti i senzibiliziranje građana, to je jedna tema i zbog toga ovo i radimo ovdje u Hrvatskom saboru jer ovo nije bila praksa prije, da bismo omogućili zastupnicima participaciju u raspravi na ove teme više nego što je to bilo prije i to je izrazito važno da se prepozna. Dva, da vidimo političke koristi, tri da vidimo ekonomske koristi i četiri da vidimo razvojne koristi. I da onda sa tom analizom prvog prolaznog vremena vidimo što mi moramo to učiniti u idućih 7 godina plus one 3 do kada se mogu koristiti europska sredstva, a to je praktički iduće desetljeće da dođemo u fazu i s tim ću zaključiti, to je moja ambicija, a i cijele Vlade, a i svih nas koji se bavimo europskim poslovima dulji niz godina u različitim ulogama, da Hrvatska nakon dvije financijske perspektive pogleda nazad i kaže do 1. 1. srpnja 2013. bio je ovakav kontekst, od 1. srpnja 2013. pa evo recimo 15 godina kasnije naša su postignuća slijedeća, jer to je najvažnija poruka koju šalju čelnici vlada država srednje i istočne Europe. Nema ni jednoga koji će reći da je nezadovoljan s onim što je njegova zemlja ostvarila u prvih 15 godina članstva. I to mora biti naš cilj, naša ambicija, informacija, znanja, odvažnosti i spretnosti da taj proces vodimo imamo dovoljno. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Miro (MOST)** Tražio bi stanku u ime Kluba MOST-a, 10 minuta o izvješću o sastancima u Europskom vijeću koje je iznio premijer, naravno da ćemo tijekom rasprave kolegice i kolege imati razloga debatirati i o ovome razgovarati. Međutim, ja bi ovdje samo podsjetio i premijera i sve nas na odluku iz 2016. Vlade RH kojom ministar vanjskih poslova mora godišnje sazivati 4 sastanka Povjerenstva za praćenje izvršenja srbijanskih mjerila u otvaranju Poglavlja 23 i 24 o pristupanju Srbije u EU. Evo kao što nam je svima poznato novi ministar Grlić Radman je već mjesec na čelu povjerenstva za nadzor Srbije, no niti jedan nije sazvao od ova ova 4 obavezna sastanka. Povjerenstvo je se uvaženi premijeru, kolegice i kolege samo jednom sazvalo, a to je u mandatu premijera Tihomira Oreškovića. Mislim da smo evo nakon 30 godina demokracije, gdje su hrvatski branitelji svi zajedno se izborili za demokraciju, da ministri bi trebali poštivali, uvaženi ministar vanjskih poslova ovu odluku, ali ni njegovi prethodnici, ni Stier, ni Pejčinović Burić nisu poštivali ovu odluku što znači da je to vjerojatno pod pokroviteljstvom premijera Plenkovića jer moramo znati da je ova odluka donesena da se potpuno, da potpuno ispunjavanje obaveza Srbije da se nadoknadi šteta žrtvama srbijanske agresije, tu su i nestali, tu je i ratna šteta. Međutim, očito Srbija i Aleksandar Vučić koji je iz obitelji pučana, iz vaše obitelji premijeru, otvara znači u ovo vrijeme kad otvara poglavlja, uredno ih otvara i još ismijava žrtve vukovarske, dizanjem spomenika četniku i zločincu u Beogradu. Međutim, nije ovdje kriv Vučić,

(SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Klub zastupnika SDP-a traži stanku po ovom pitanju vezano uz ja bi rekao i funkcioniranje nas kao države u okviru EU, Europskog vijeća jer evo dao sam si truda u ovoj kratkoj stanci koju smo imali od aktualnog sata do ovoga i proučio sam, znači niti u jednoj državi članici EU nije bila situacija da više od 30 dana škole ne funkcioniraju. Znači ako želimo ovdje govoriti o Sjevernoj Makedoniji, o Albaniji, o tome da se te zemlje žele priključiti EU, onda trebamo vidjeti da li naša država funkcionira ili ne funkcionira. Sramota je da premijer Plenković ne može više od 30 dana sjesti sa ljudima i dogovoriti i ispuniti njihove zahtjeve. Mene su zamolili profesori i nastavno i nenastavno osoblje iz naših škola da predam gospodinu Plenkoviću slike iz učionica danas na kojim vrlo jasno prezentiraju ljudi svoj stav po pitanju ponude koju je premijer Plenković dao. Više, manje svi ne. Ovdje je preko 1000 zaposlenika koji su danas svoje fotografije javno objavili o poslali vrlo snažnu poruku Vladi RH, vladajućoj većini HDZ-u gdje govore Hrvatska mora funkcionirati. Ovo je disfunkcionalna Vlada, dajte se više saberite i riješite problem. Poruka koju ste danas dobili od zaposlenih u obrazovanju vam je ne, ne želim ovo što ste nam dali jer to nije rješenje. Razgovarajte s nama. Ukoliko možete s Bandićem riješiti GUP preko noći kako bi se nekolicina obogatila za stotine milijuna kuna, e onda možete ispuniti i ono šta učitelji od vas traže, a to je povećanje koeficijenata. I ovako su se malo zaigrali učitelji i poslali su premijeru Andrej sa ne vrlo kreativno … /Govornik

… izvješću o održanoj sjednici Europskog vijeća i posebno izdvojili rad Vlade ne samo na razini Vijeća nego prije svega da bismo ukazali na sve što Vlada radi u Hrvatskoj, pogotovo bismo htjeli ukazati na razliku u radu Vlade HDZ-a u odnosu na rad vlade Zorana Milanovića čiji je član bio i kolega Maras i kolega Bauk ovdje, vidim i kolegica Mrak i kolegica Mrak TAritaš i gospođa Milanka Opačić, također. I onda bih želio ponoviti da je vlada Zorana Milanovića uvela u hrvatski socijalni i mirovinski sustav dobnu granicu za odlazak u mirovinu od 67 godina da bi samo par godina nakon toga svojom rukom potpisala i protivila se vlastitoj odluci. Sada slušam da nam dociraju ministri iz vlade Zorana Milanovića o stanju u hrvatskom školstvu, zabrinuti su za dostojanstvo i obraz hrvatskih profesora, učitelja i nastavnika, a u isto vrijeme su im smanjivali plaće, dodatke, ukinuli božićnicu, ukinuli regres itd., itd. Kao možda vrhunac koji najbolje pokazuje postupanje SDP-a i SDP-ovih sadašnjih ili bivših dužnosnika jest podnošenje ustavne tužbe Ustavnom sudu da se odluka i zakon prema kojem su saborskim zastupnicima 2012. godine ukinute mirovine, ti isti zastupnici SDP-a koji su tražili da se ukinu mirovine saborskim zastupnicima su sada masovno dižu ustavne tužbe jer su povrijeđena njihova ustavna prava.

Također tražim stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista. Naime, čuo sam u izlaganju poštovanog predsjednika Vlade RH da je Hrvatsku u dva navrata smjestio na Balkan. Poštovani predsjedniče Vlade, Hrvatska nije na Balkanu, Hrvatska nije balkanska zemlja. Dakle kada spominjete nekakve zapadno-balkanske rute malo evo ipak otvorite neki udžbenik geografije. Naime, pojam balkanski poluotok uopće ne postoji kao takav, to vi očito ne znate. Pojam Balkan je isključivo kulturološki i politički pojam. Ako vi kao predsjednik Vlade RH u europskim institucijama svrstavate Hrvatsku na Balkan, e onda Hrvatska ima jako veliki problem. To nije malen problem predsjedniče Vlade, to je jako veliki problem. Dakle, ako uzmemo od Tršćanskog zaljeva do Baltičkog mora odnosno Tršćanskog zaljeva do Crnog mora vidjet ćemo da je ova veza odnosno udaljenost do Crnog mora puno veća pa ne možemo uopće govoriti o balkanskom poluotoku. Dakle, balkanski poluotok odnosno ono što se smatra Balkanom može se smatrati prostor isključivo istočno od rijeke Drine, a Hrvatska na Balkanu nije. Balkan je isključivo kulturološki pojam koji koriste političari očito poput vas. Međutim, ponovit Hrvatska ima jedan jako veliki problem ako predsjednik Vlade RH stavlja Hrvatsku na Balkan. Molim vas da to ispravite i da koristite termin koji ste također upotrijebili, istočno-mediteranska migracijska ruta, a ne zapadno-balkanska jer Hrvatska na Balkanu nije poštovani predsjedniče Vlade. Kolegice i kolege, odobravam stanku, ali vas pozivam da nakon stanke razgovaramo o temi, a to je Izvješće sa Europskog vijeća. O ovome se sigurno nije razgovaralo o čemu ste sada nastavili zatražili stanke pa vas molim da iskoristim ovu priliku da razgovaramo o ozbiljnim temama. Hvala lijepo. Stanka do 16,00 sati.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo nastavili s radom. Na redu su replike i prvi je na redu kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, 29. studenog, za koji dan, neki će slaviti dan republike, one prošle, nesretne države a neki će obilježavati 2 g. od smrti hrvatskog heroja generala Slobodana Praljka koji je sebi oduzeo život u haškoj sudnici da bi nam poslao jednu snažnu poruku. Zanima me vaše mišljenje o generalu Slobodanu Praljku, što vi mislite o njegovom činu? I zanima me jeste li što napravili po tom pitanju a obećali ste i vi i vaša stranačka kolegica Kolinda Grabar Kitarović da ćete u međunarodnim europskim institucijama napraviti nešto da se sazna i čuje istina i o Domovinskom ratu i o našim utamničenicima u haškom zatvoru. Ovdje mislim prije svega na generala Petkovića. Idemo na drugu repliku, poštovani kolega Glasnović, izvolite. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Poštovani premijere i ostali, danas smo čuli dosta ove retorike diplomatske i žargona ali moje pitanje kratko je ovo, ima li Hrvatska neovisnu vanjsku politiku? Kad je u pitanju Brexit, ostaje Malta, Irska, šta misli Hrvatska o toj granici koja će se uspostaviti nakon Brexita, koji će biti službeni jezik EU-a, kakav ima pogled Hrvatska prema Siriji? Sirija, sad će se raditi rekonstrukcija vrijedna milijarde dolara, šta će radit tamo hrvatske tvrtke i jesmo li dio toga ćemo čekati političku soluciju, rješenje, tamo ima tvrtki, Hrvatska ima tamo ustvari naftnih polja. Hoćemo čekat tu rješenje političko ili ćemo djelovat i naše tvrtke tamo uključit u to, ima druga pitanja, poljoprivredna politika itd., koliko ćemo gubit sa Brexitom, to su neka kratka politika, vanjska politika većinom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Zekanović, što je povreda Poslovnika?

Digli ste povredu Poslovnika tijekom pitanje koje je uputio odnosno replike kolege Glasnovića, ja sam mislio da se vi želite osvrnuti na njegovo izlaganje. Molim vas, nemojte kršiti Poslovnik.

(HDZ)** Poštovani zastupniče Glasnović, vaše pitanje se odnosilo na nekoliko tema, spominjali ste Maltu, Irsku, pretpostavljam otočne zemlje, pitanje engleskog kao službenog jezika, vi znate da Irska kao članica također ima engleski jezik uz gaeli kao službeni jezik. Prema tome, to što će Ujedinjena Kraljevina izać, jezik će ostat. Stvari su tu dosta jednostavne, to nije tako komplicirano za razumjet. Što se tiče efekta izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a na Hrvatsku, po svim ekonomskim analizama koje su radili na razini EU-a, učinak na Hrvatsku je najmanji od svih, ne samo zbog kratkoće našega članstva nego zbog činjenice da je ovdje i trgovinska razmjena na toj razini da ćemo mi najlakše prebroditi ovo puno lakše nego one zemlje koje su bliske i koje puno trguju. **Jandroković, Gordan Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala. Poštovani g. predsjedniče sa suradnicima, vidite, kad smo ulazili u EU prije 6 g., bili smo na prosjeku sa razvijenosti standarda 61%, sad smo pali na 59%. 27. smo predzadnja zemlja u EU-u. Vi kažete preuzet ćete kormilo upravljanja EU-om. Sve male zemlje mogu formalno pa i vi preuzeti kormilo ali ćete ga vrtjeti tamo gdje kažu Nijemci i Francuzi, to je potpuno jasno. Međutim, ja bi vam skrenuo pažnju, ako već ćete predsjedat, onda pozovite institucije, novo vodstvo EU-a da vam pomognu u obračunu sa korupcijom u Hrvatskoj, to je napravio i naš zastupnik Mislav Kolakušić ali napravite i vi sad kao premijer, pozovite ih u borbu protiv korupcije. Ali ja znam da je vama teško jer vi, pola vaše Vlade ste morali potjerati zbog sumnje u korupciju. Kako napravite, pokušajte tu, kako mislite da to ne vidimo u prioritetima predsjedanja, borbu protiv korupcije u Hrvatskoj? Evo. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Lovrinović. Pa evo, prateći vaše nastupe zadnje skoro 4 g. ovdje, zaista vidim da ste kao profesor na Ekonomiji, jedan uvjereni europejac, čovjek koji argumentima zaista želi da Hrvatska maksimalno iskoristi članstvo, da bude bolja, da naša ekonomija ide naprijed, da gospodarski rast ide naprijed, da kroz europski semestar providimo politike koje su u interesu naših građana i zdravoga rasta hrvatskoga gospodarstva. Još me posebno oduševljava što spominjete zastupnika u Europskom parlamentu koji bi želio kumulirati ne znam po kojem to zakonu i propisu, i ulogu zastupnika, vjerojatno u Europskom parlamentu i ulogu Predsjednika države i premijera i barem nekoliko ministara, all in one. Rekao sam neki dan u Osijeku, samo Kinder jaje ima taj koncept. To političari i dužnosnici po našim propisima ne mogu pa budući da propagirate takve kandidate, ja vama čestitam, želim vam svako dobro u vašim europskim i hrvatskim ambicijama. **Jandroković, Hvala lijepo. G. premijeru, da se vratimo iz iracionalnog u racionalno, nadam se da nećemo morati vući komparacije i biti lošiji od nekih zemalja koje nisu članice EU-a. Ja sam vam prije same stanke predao 100-tine slika naših učitelja iz učionica sa jasnom porukom. Mene zanima kada ćete konačno sjesti sa njima, ispuniti njihove zahtjeve i na kraju kada će djeca krenuti u školu? Ovo je katastrofalan problem, roditelji su zbilja već iziritirani cijelom situacijom, učitelji žele raditi, djeca žele učiti i ono što ja vidi kao problem je da Vlada nema kako bi rekao sluha za one koji rade jedan od najodgovornijih poslova u RH. Još jednom veliku podršku dajem učiteljima, učiteljicama, nenastavnom osoblju, neka izdrže, a vas pozivam da sjednete …/Upadica: Zahvaljujem./… i dogovorite kad će škola početi. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, ja bih vas zaista molio da se držimo teme, dakle tema je danas Izvješće sa Europskog vijeća. Ovo nema nikakve veze sa temom, imali smo aktualno prijepodne, slobodni govor, mogli ste govoriti, probajte, molim vas, apeliram na vas da se držite teme. Izvolite odgovor. Pa ja sam siguran da je obrazovanje i hrvatska i europska tema i možemo mi i o njoj razgovarati i u kontekstu Europskoga vijeća, a isto tako možemo odgovorno reći da smo HDZ-ova Vlada za razliku od vaše SDP-ove u kojoj ste vi bili, jako je važno zastupniče Maras da ljudi znaju da ste vi istim ovim profesorima, nastavnicima, kontinuirano, konzistentno smanjivali plaće, rezali koeficijente, ukidali božićnice, ukidali regrese, ne davali im dnevnice i smanjivali plaće. Dakle, vi ste dio one vlade koje je radila protiv materijalnog i financijskog statusa nastavnika, učitelja i profesora i zato nemate pravo docirati i biti licemjerni. Mi smo Vlada, za razliku od vas, koja je povećala plaće 11,5% i na stolu sada nudi sve skupa 23,1% i razgovara non stop. I sada ministri Marić i Aladrović vode razgovore, a vi docirate kao licemjer koji je smanjivao plaću. To je istina. i povlačite. Ja bih vas molimo imamo temu, morao je naravno odgovoriti predsjednik Vlade to je logično, ali vas molim sve skupa, ova rasprava ima smisla ako ćemo razgovarati o Izvješćima Europskog vijeća, ako nećemo razgovarati o Izvješćima Europskog vijeća onda je sve ovo skupa besmisleno. Dakle, onda svaku točku koju imamo, možemo pretvoriti u raspravu o nečem drugom. Pa bih još jednom apelirao, da barem budite dovoljno kreativni i vješti pa da vam ne mogu prigovoriti, ali ovako izravno govoriti o nečem drugom što nije tema, onda ću vam morati uzeti riječ jer tako piše u Poslovniku.

a ne da kao analitičar daje presjek situacije u nazad godina. Znači mi imamo sada problem koji je ogroman, velik kao kuća, Mont Everest, znači imamo problem da ljudi žele da jeca idu u škole. Problem je da vi to ne rješavate, ne zanima me imam dvoje djece kući, želim znati kada će u školu, …/Upadica: Zahvaljujem

sada vam oduzimam pravo rasprave po cijeloj točci danas. Izvolite sjesti. Kolega Bulj. **Maras, Gordan (SDP)** Premijeru, spominjali ste Schengen i rješavanje graničnih problema, znači da, ali moramo znati da u ovome trenutku imamo jedan veliki problem u pograničnom području. Evo ja sam bio nedavno i u Vrgorcu, gdje se ljudi osjećaju nesigurno zbog prelaska ilegalnog migranata, gdje su nanesene im štete i materijale i osjećaju se nesigurnim, ako išta Vlada mora skrbiti o ičemu onda je to o sigurnosti naših građana i naše imovine. Mislim da bi trebalo upotrijebiti ono što zakon i omogućuje, to znači da hrvatska vojska pomaže policiji jer naša policija radi dobar posao ali ih je malo na tolikome području, to govorim sad o ovome području gdje ja živim, Dalmatinskoj zagori, gdje su učestali ulasci migranata ilegalnih na ta područja. Kradu se vozila, ljudima su velike štete razbijena su vozila, ljudi i djeca žive u strahu, pa vas pitam da li ćete iskoristiti tu mogućnost zakonsku da vojska pomogne policiji. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Zastupniče Bulj kao što znate naša je politika jačanja kontrole granice sa nama susjednim zemljama nečlanicama EU konzistentna. To sam rekao i u govoru. Ne zbog toga samo što želimo postati dio Schengenskog prostora što je logično i normalno da budemo dio jedne od dvije dublje integracije koje nam slijede, nego zbog toga da kvalitetno apsorbiramo 271 milijun EUR-a koji su ojačali sposobnosti i ljudske i tehničke hrvatske policije. Prema našim zakonima za čuvanje granice je nadležna policija i ja želim i ovaj put zahvaliti 6.500 hrvatskih policajaca koji čuvaju Hrvatsku granicu na vrlo zahtjevnom terenu, 24 sata na dan, uključivši i u dijelu zemlje gdje ste vi. I zato sam i spomenuo da je dogovor s Turskom odakle prelaze migranti u Grčku najvažnije pitanje koje će obustaviti kretanja na pravcu koji se tehnički zove istočno-mediteranski i zapadno-balkanski, a to ne znači impliciranje ovoga što je govorio gospodin Zekanović. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade u svome izlaganju ste spomenuli upravo pojam hibridne prijetnje, ali na kraju ono što vi govorite u odnosu na stvarnost u Hrvatskoj je zapravo hibridna prijetnja. Uspjeh koji vi dodjeljujete EU da je stvorila bolji život u Hrvatskoj vjerujte mi da se ne vidi. U području odakle ja dolazim Vukovarsko-srijemske županije tamo se ne vidi, tamo vam je, ljudi se iseljavaju. EU nije nama donijela ravnomjeran razvoj nego je uzela radnu snagu, znači ti radnici svi su otišli negdje živjeti. I upravo ovdje što kaže Antonija, ako ste možda pogledali ove bedževe, želim da moja obitelj i rodbina žive blizu da ne idu u Njemačku. Ako je EU politika EU takva da će iskoristiti naše resurse, a da mi nećemo imati ravnomjeran razvoj onda zapravo vaš govor i hibridna prijetnja onoj stvarnosti koju imamo. Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče Panenić. Tema hibridne prijetnje u ovom kontekstu nije imala veze s ovim što vi govorite, to je nešto drugo. Ovdje se govori o dezinformacijama, lažnim informacijama, utjecaju na na građene članica EU od onih aktera koji dolaze izvan EU. To je poanta u europskom kontekstu te teme i ona je kontinuirana, stalna, dokazana u više slučajeva pratite siguran sam europske medije i znate o čemu govorim. Što se tiče istoka Slavonije, ako je ijedna Vlada odlučila napraviti iskorak prema Slavoniji onda je to ova i to baš projektom Slavonija, Baranja i Srijem. Za čini mi se 15 dana bit ćemo u Vukovaru, 10. sastanak savjeta, 10., znači već smo dva puta obišli svaku od slavonskih županija, više od 11,5 milijardi kuna ugovorenih od ukupno 18,5 milijardi predviđenih.

tražimo stanku upravo radi ovih izjava koje je iznosio sada premijer Plenković. Meni je jasno i nama je jasno da njegovi posjeti sada su u funkciji predizborne kampanje za predsjedniče izbore gdje on spašava rejting i predsjednice aktualne kao kandidatkinje i HDZ-a. Ali ono što treba zapravo govoriti, a to je ravnomjerni razvoj gdje mi želimo biti netko tko je stvaran partner, a ne da nam dolazi svatko malo netko tko ima političku ambiciju da bi donio neke blagodati koje su vidljive samo onima koji donose. Od ovih 11 milijardi nažalost mi tamo imamo nešto što je zapravo mrtvi kapital koji nama ne donosi taj razvoj, koji se toliko naglašava smatram da je to jedan ozbiljan trenutak da se napokon posluša ljude koji tamo žive što oni žele. Da li oni žele 11 milijardi ili žele imati stvarno kvalitetna radna mjesta na kojima će stati? Da li donosi možda premijer sada kada bude došao rješenje za Đuru Đakovića? Da li će Đuro Đaković postati ponovo lider koji upravlja sa takvom jednom snažnom industrijom kao što je i vojna industrija, gdje bi trebali biti broj jedan nositelj? Da li će riješiti pitanje brojnih tvrtki koje upravo propadaju od uprav koje su postavljene od Vlade premijera Plenkovića? Kada ćemo više doživjeti u stvarnome životu da te milijarde koje se stalno spominju postanu nešto što i moji susjedi osjete da ne ispadne da u bilo kojem mjestu kada pogledate krajnji istok Hrvatske sveli smo se na trećinu stanovnika? Ako se zatvaraju škole, ako odlaze roditelji, ako odlaze učenici, ako poštanskih ureda više nema, ako govorimo o sveopćem nazadovanju sveopćem nazadovanju tih područja onda se pitam koja je to politika koju će nama premijer Plenković doći prezentirati u Vukovar kada bude došao u sljedećim danima ili će biti samo navijačka, navijajte za nas sa nama znate na čemu niste. Sukladno Poslovniku odobravam stanku od 10 minuta, nastavljamo u 16,30.

Hvala. Izvolite, odgovor. Poštovani zastupniče Klisović, ja sam siguran da ste vi kao čovjek koji prati ove teme niz godina, dobro pratili što smo do sada kazali ono što je na stolu. Najvažniji dosje bez ikakvih dilema višegodišnji financijski okvir. Ako mene pitate što je prioritet broj jedan, to je broj jedan jer je kao i na nacionalnoj razini, kao što je to kod nas usvajanje proračuna, tako je za Uniju još važniji sedmogodišnji financijski okvir. Kroz njega će se reflektirati svi politički prioriteti, sredstva, operativni programi koji će se događati i unaprjeđenje Hrvatske zahvaljujući poluzi koja se zove sredstva koja nam stižu iz europskog proračuna, mi ćemo sigurno biti .../Govornik se ne razumije./... korisnik još najmanje 10-ak godina, tu uopće nema dileme, dakle to broj jedan. Broj dva u smislu vidljivosti, treba biti sastanak sa nama susjednim državama jugoistoka Europe u Hrvatskoj jer je to politički najvažnije i najatraktivnije a ovaj treći prioritet, Brexit, koji je zaista došao u fazu izručenja nama na samom kraju ćemo odradit ali naglasiti buduće odnose, to je pravi izazov.

Čak i što se tiče izraza lica, puno ste ozareniji kad govorite o ovim vanjskim temama, kad govorite o oporbi, imate strogi izraz lica, jedino je stroži kad govorite onima vašima u HDZ-u koji vas ometaju ali to je sad druga stvar. Dakle, pitao vas je kolega Grbin danas o osnovici, koeficijentima, dodatku. Evo da vas bolje razumijem, ja ću vam pokušati objasniti u čemu griješite. Da ovako postupa trener Hrvatske atletske reprezentacije, onda bi Blanku Vlašić poslao da baca disk a Sandru Perković da skače u vis i čudio bi se, pa oboje su vrsne atletičarke. Da ovako postupa kao vi menadžer Real Madrida, Luku Modrića bi poslao u košarkaški klub a Luku Dončića u nogometni i rekao bi pa u čemu je problem, oba vrsno barataju loptom i oba se zovu Luka. Evo tu griješite. A evo da budem u temi g. predsjedniče, imam pitanje, hoće li prije dogodit Brexit ili će završit štrajk učitelja? Hvala. Poštovani zastupniče Bauk, vi znate da ja vas volim otkad ste nam sudili košarku prije jedno 25, 30 g., to su bila davna vremena, još posebno, Drobnjak je bio trener, posebno ovaj bračko-hvarska osovina mi je jako draga. Što se tiče ove teme o kojoj vi govorite, dakle naš je napor maksimalan, iskren je, pun je poštovanja i digniteta prema profesiji učitelja, profesora, nastavnika i prema obrazovanju. Ako imate trenera koji alocira u recimo sport koji se zove obrazovanje, 18,3 milijarde kuna, onda taj razumije što je to, koliko je to važno i koliko treba ulagati u taj sport, to je ono što mi radimo, nema nikakve zabune, ponuda koja je na stolu je dobra, kvalitetna, cjelovita i iznosi za razliku od vas kad ste vi bili trener ili barem kad su vaši bili treneri, koja je bila u minusu, naša je u plusu s ovom ponudom 23,1%, to je pobjednički trener, a ne gubitnički. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade sa suradnicima. Dakle izbor predsjednice Europske komisije, uključenje resora demografije i demokracije u resor, izbor potpredsjednice Šuice na čelu resora govori o nesumnjivom utjecaju hrvatske Vlade i njenog predsjednika u Europskom vijeću. Međutim, ovom prilikom želim istaći jednu drugu stvar, snažno zalaganje RH u Europskom vijeću za politiku proširenja na Jugoistok Europe nailazi na odobrenje, ne samo legitimnih predstavnika tih država već i pripadnika hrvatskog naroda u tim državama. mogu reći i nakon zadnjeg kongresa Europske pučke stranke kada je Europska pučka stranka na prijedlog HDZ-a usvojila Rezoluciju o politici proširenja posebice na Albaniju i Makedoniju razgovarajući sa pripadnicima hrvatske manjine u Makedoniji dobio sam uvjeravanje da to sigurno doprinosi njihovom boljem položaju i očekujem da će se sigurno hrvatska Vlada u predstojećem periodu ovaj proces proširenja iskoristiti da se popravi položaj hrvatskih manjina u tim državama. Hvala lijepa zastupniče Ljubić. Dakle za razliku od ovih konstrukcija zastupnika Bauka o tome kako se tko snalazi i na kojoj temi, mi se jako dobro snalazimo i na europskim i na nacionalnim temama i na regionalnim i na lokalnim temama i na temama našeg susjedstva i na temama zaštite prava Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH, recimo za razliku od njega koji urbi et orbi jasno i glasno kaže da je SDP za to da Hrvati izvan Hrvatske imaju ravno nula zastupnika u Hrvatskom saboru. To treba ponoviti, da je to pravni izvorni stav koji ide iz trbuha, to moramo podsjetiti. Što se tiče našega stava oko Hrvata u BiH i ovih zemalja on je jasno artikuliran i na Europskim vijećima, ali i kroz aktivnosti u okviru naše političke obitelji o čemu smo mogli imati prigodu i razgovarati i svjedočiti prošloga tjedna u Zagrebu, a i vi ste tamo bili. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade. Spomenuli ste u svom uvodnom izlaganju jačanje hrvatske granice u cilju ulaska u Schengen, iako ste već odgovarali na neke replike prije ove moje, ja ne živim u pograničnom području, živim u Primorsko-goranskoj županiji, prošli tjedan se u mom gradu u Novom Vinodolskom dogodila jedna prometna nesreća u kojoj je stradalo i teško ozlijeđeno osam ljudi od čega su šest bili migranti na Jadranskoj magistrali u mjestu Zlobin u gradu Bakru je prošli tjedan uhićeno 71 71 migrant neposredno blizu naselja, nastaju ozbiljne štete ljudima koji žive u tom kraju. I mi nismo pogranično područje, mi smo nekih 100, 150 kilometara od granice, meni nije jasno kako skupina od tolikog broja ljudi može hodati 100 kilometara kroz neku zemlju da ih niko prije ne uhvati i to je sigurnosno pitanje? Uglavnom ja bih vas želio pitati šta Vlada radi po tom pitanju odnosno da li ćete intenzivnije nešto raditi dok se ne dogodi ovaj sporazum sa Turskom koji bi to trebao kao riješiti? Dakle šta do tada i tko će ljudima namiriti štetu koja nastaje zbog svega toga? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Đujić. Ja sam kazao uvodno, Hrvatska ima 6.500 ljudi da štiti svoju granicu. Mi smo, a koliko sam razumio stav je bio i SDP-a da Hrvatska ne diže bodljikave žice i da ne diže ograde. Jel točno? Ako je to stav onda vi možete razumjeti ako Hrvatska koja ima 1350 kilometara granice sa svojim susjednim zemljama, 1350 sa Srbijom, BiH, Crnom Gorom zajedno. Postoje prirodne granice, rijeke Dunav, Sava tu je situacija lakša, tamo gdje su planinska ili šumska područja koje je teško kontrolirati događaju se ovakvi primjeri da nakon što ulaskom na teritorij članice Unije Grčke kroz teritorij bilo da je to Sjeverne Makedonije, Srbije, BiH, Albanije, Albanije, Crne Gore svi ti migranti budu kanalizirani prema Hrvatskoj. To je najbrži i najkraći put bez bodljikave žice prema Europi. Zbog toga se to događa, međutim policija reagira i tada i reagira stalno i reagirat će i u budućnosti.

Slovenija je podnijela zahtjev Europskom sudu u kojem tvrdi da Hrvatska krši europsko pravo jer nije provela u potpunosti arbitražnu odluku. Interesira me što ćete napraviti ukoliko Europski sud presudi da Hrvatska zaista krši europsko pravo, znači da li ćete poštivati odluku Europskog suda ili ćete ipak iskoristiti određene manevre kako bi izbjegli tu samu odluku? Inače sve države članice EU ne poštuju svaku odluku ako ona nije u nacionalnom interesu. Znači znamo npr. kako je Mađarska postupila u sporu sa Hernadijem, da li je Mađarska izručila Hernadija Hrvatskoj ili nije? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Škibola. Što se tiče ovoga predmeta gdje je Slovenija tužila Hrvatsku pred Europskim sudom u Luxembourgu vi ste pratili hrvatska očitovanja, hrvatske podneske, nastup naše pravne zastupnice koji je bio čini mi se sredinom srpnja. U ovom trenutku čekamo i na samu odluku Europskoga suda. Naša je pozicija vrlo jasna i konzistentna, a to je da ovo pitanje nije u nadležnosti Europskoga suda u svom meritumu. Pitanje arbitraže, pitanje uređivanja granice između dvije članice Unije ili bilo koje dvije druge države je pitanje koje je uređeno međunarodnim pravom, ne europskim pravom nego međunarodnim pravom. Ne može europsko pravo biti supstitut za međunarodno pravo. Ja u ovom trenutku poštovani zastupničke Škibola neću, niti mogu, niti je to mudro da radim kao predsjednik Vlade da prejudiciram ono što će kazati Europski sud. Svoje smo rekli, pričekajmo da ta odluka bude i tada ćemo zauzeti stav. Hvala. I zadnja replika kolega Žagar, izvolite. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala. Uvaženi predsjedniče Hrvatske vlade, RH sigurno se nalazi pred velikim izazovima vezanim za iduću financijsku perspektivu. planirano smanjenje sredstava za zajedničku poljoprivrednu politiku kako u prvom stupu izravnih plaćanja tako i u drugom stupu ruralnog razvoja. Iako RH se poziva na svoje pravo 10-to godišnjeg povećanja zapravo sredstva za izravna plaćanja. Međutim, s druge strane se pred RH naravno kao i preostale zemlje stavljaju i ekološki i klimatski ciljevi i u tom smislu će i izravna plaćanja u budućnosti biti vezana uz postizanje i zadovoljavanje tih zahtjeva vezano za zaštitu okoliša i klime. Ministrica je najavila da u slučaju smanjenja izravnih plaćanja da će država tu nastupiti. Međutim, kakve su sad posljedice RH u ovom, da kažemo pregovorima oko zajedničke poljoprivredne politike i hoće li doista kasnije izravna plaćanja ili kako to zovemo poticaji pasti na teret proračuna što onda dovodi u opasnost održivost financija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Razgovore o razini izravnih plaćanja vodili smo sa predstavnicima evo za koji dan već bivše Europske komisije, povjerenikom Hoganom u niz navrata kada je on dolazio u Zagreb i u kontaktima naših ministara koji su išli u Bruxelles i razgovarali o onome što Hrvatska očekuje. Vi znate da je cijeli smisao zajedničke poljoprivredne politike bio takav da se od članstva prema otprilike 2022., '23. povećava iznos izravnih plaćanja koji dolazi iz europskog proračuna, a smanjuje se iznos iz nacionalnoga proračuna. I to je taj trend koji je bitan. Hrvatska kao nova članica želi u ovoj kako ju nazivamo na ugovorima utemeljenoj politici ili tzv. drugoj tradicionalnoj politici uz kohezijsku da idući financijski okvir zadrži povoljan financijski položaj za hrvatsko selo, hrvatsku poljoprivredu jer to je ono što nama treba što su primjerice francuski seljaci imali zadnjih 65 godina, nama treba barem 15 do 20 godina. I na tome se snažno i odlučno radi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Sada prelazimo na raspravu. Prvi je na radu Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Domagoj Ivan Milošević. Izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vlade, ministre vanjskih i europskih poslova sa suradnicima, dobra večer, pred nama je još jedno Izvješće sa Europskog vijeća, kolega Bulj ajde malo, malo se smirite pa bit će poslije prilike za raspravu. Jel može? Odlično hvala. Poklopilo se da baš eto danas imamo ovo izvješće kad je Europski parlament potvrdio novu komisiju čime su zaključeno formiranje svih europskih institucija, nikad složeniji sastav većine u Europskom parlamentu. Ono što se u svakom slučaju svi nadamo, a to je da će ove europske institucije i ovaj sastav dodatno učiniti napor da se čuju glasovi i nacionalnih parlamenata, dakle da dođe do daljnjeg približavanja naslovnih parlamenata i Europskog parlamenta i približavanjem prema našim građanima. Četiri su danas teme na dnevnom redu, prva je višegodišnji financijski okvir, drugo je slijedeći institucionalni okvir, klimatske promjene i pod razno su proširenje Brexit, Turska i sl. Krenimo od višegodišnjeg financijskog okvira, finsko predsjedavanje nastojalo je postići kompromis i ravnotežu oko tri tematska bloka. Prvi je ukupna visina proračuna, drugi je volumeni glavnih politika i treće uvjetovanost. Cilj finskog predsjedavanja bio je podmiriti potrebe financiranja između tradicionalnih politika i novih izazova. Pod ovim novim izazovima prije svega se danas u Bruxellesu i širom unije razgovara o energetskoj tranziciji, o klimatskim promjenama i o pitanju migracija. Da svi razumijemo o čem se zapravo i kojim novcima je riječ, što je na stolu, dakle razgovara se o 1% onih koji žele na neki način smanjiti potrošnju i proračun unije 1% od ukupnog BDP-a država članica, onih drugih koji se zalažu da taj proračun bude nešto veći 1,11 i više od toga. Da bi mogli komparirati danas vam je prosjek država članica i njihovih državnih proračuna u odnosu na BDP 45%. Znači, 2018. kad ste uzeli sve nacionalne proračune u odnosu na nacionalne društvene proizvode negdje je to bilo 45% najčešće u zadnjih 10-tak godina ti postoci variraju od 40 do 50%. Znači govorimo o 1%, pa do 1,11%. Želio bih reći kad smo ovdje na tzv. VFO-u na toj temi financijskog okvira dakle ne, nemam dileme oko toga da su kohezijska sredstva oko kojih se, osim poljoprivredne politike najčešće lome koplja, zapravo na neki način dobrobit svih država članica EU. Bilo bi odlično kada bismo znali i to transparentno imali brojke koji je, a ja sam siguran pozitivan efekt kohezijskih sredstava i potrošnje u državama članicama poput Hrvatske koje dakle su neto primateljice. Kakav je taj efekt tih kohezijskih sredstava na najrazvijenija europska gospodarstva. Dakle, nema uopće dileme da je pozitivan, bilo bi lijepo znati koliki je. Danas kada su većina razvijenih članica EU negdje iznad recesije 0,5 1% je gospodarski rast bilo bi zanimljivo zapravo imat te barem procjene, ja vjerujem da se do njih može doći. Naime, nema nikakve dileme da ekonomije, poduzetnici dakle veliki, mali, srednji iz najrazvijenijih država članica imaju i prihod i postoji pozitivan utjecaj kohezijske politike i kohezijskih sredstva u svim ostalim državama članicama. Drugo, što želim reći, a to je kad smo još uvijek na financijskom okviru, dakle vodi se sve češće raspravu u Bruxellesu o tzv. vlastitim sredstvima EU. Pitanje Pitanje je do kuda će to doći. Najčešće nažalost, ja se osobno s tim baš ne slažem, a to je da se sve češće govori o oporezivanju financijskih transakcija. Zašto mislim da to za države poput naše nije dobro, zato što na neki način dodatno oporezivanje financijskih transakcija sigurno je da neće nama olakšat život, pomoć našem gospodarstvu. Dakle, sigurno je da će na neki način, na dugi rok opet takav jedan, takav jedan paneuropski porez koji će koji će se ticati financijskih institucija naravno biti prenesen na potrošače i korisnike, a na kraju dana logično manje će to štetiti onima koji su puno konkurentniji, ekonomski razvijeniji. Mislim da je puno bolje bi bilo razmišljati o tome kako da se uvedu porezi na digitalne divove s obzirom da u posebno malim državama članicama poput nas, Hrvatskoj je gotovo nemoguće utjerati porez od najvećih digitalnih korporacija na svijetu koje djeluju širom EU. Dakle mislim da bi bilo puno razumnije razmišljati u tom smjeru a ne financijskih transakcija oporezivanja. Drugo je dakle sljedeći institucionalni okvir, sljedećih 5 godina, predsjednik Vlade je već spomenuo, ja ću još jednom naglasiti 6 je glavnih područja nove komisije, rada nove komisije. Prvo je razvitak, istraživanje, inovacije, drugo klima, treće digitalizacija, četvrto su migracije, peto socijalna i konkurentna Europa i šesto je jaka Europa u svijetu. Jako mi je drago da je nova predsjednica komisije von der Leyen posebno naglasila pitanje digitalizacije osim tzv. zelenog plana za Europu. Naime, to pitanje digitalizacije danas prožima ne samo cjelokupno europsko gospodarstvo nego cijeli naš život. Evidentno je danas da EU ima puno, puno izazova kada je u pitanju daljnja digitalizacija. O robotizaciji i umjetnoj inteligenciji se najčešće zapravo ozbiljno ni ne razgovara a to otvara pitanje prvo regulacije koje je zakašnjela značajno. Drugo, otvara pitanja naravno samo gospodarskog potencijala odnosno konkurentnosti država članica EU. Tu smo na neki način dosta zaostali za sjevernom Amerikom, posebno SAD-om. I treći utjecaj te digitalizacije posebno na srednje i male poduzetnike koji jesu i ostati će uvijek kralježnica svakog gospodarstva pa tako i EU i svakog gospodarstva države članice. Podržavamo predsjednika Vlade posebno kada su u pitanju konvergencija i demografska revitalizacija i rasprave koje se vode o tom pitanju i to ne samo zato što se ovdje raspravlja o starenju stanovništva nego prije svega moramo raspraviti na europskoj razini pitanje internih, dakle unutarnjih migracija. Jedinstveno tržište je lijepo zamišljeno, logično je da je na dugi rok posljedica jedinstvenog tržišta i jedinstveno tržište rada. U takvom jedinstvenom tržištu rada logično je da najkonkurentniji i najveći, najmoćniji su postali izrazito privlačni za ne samo mlade Hrvate nego i za mnoge druge, posebno sa istoka i jugoistoka EU i tome se ja mislim da treba suprotstaviti zajednički EU. I bez obzira tko ovdje trenutno dobiva, gubi na dugi rok na neki način to ima utjecaja i nestabilnost i država članica a ako to ima utjecaj na, negativni utjecaj naravno, na stabilnost i ekonomsku i društvenu i političku država članica onda ima i na samu EU. Treće su klimatske promjene, dakle svi smo manje-više svjesni da te klimatske promjene postoje. Ne slažemo se nužno oko toga koji su uzroci tih klimatskih promjena međutim one su ovdje to je evidentno, EU i ja se slažem, treba biti i može biti globalni lider kada su u pitanju klimatske promjene, međutim ono što osobno smatram, to ne bi smjelo biti na štetu vlastite konkurentnosti i vlastitog gospodarstva. EU danas kao jedinstveno najveće tržište na zemaljskoj kugli ima ako želi dovoljno snage i dovoljno moći da se prije svega najveći zagađivači poput Kine privede redu. Dakle nemoguće se boriti samo s jednog malog kontinenta ili podkontinenta sa globalnim klimatskim promjenama i to na štetu vlastitog gospodarstva. I na kraju četvrto, razno, dakle teme su Brexit, Turska, proširenje. Odluka je donesena dakle do 31.1.2020. je UK članica EU. Tjedan dana prije nego što je ta odluka donesena po prvi puta je Britanski parlament dao podršku tzv. zakonu o povlačenju. Sve se svelo na kraju, odnosno ključni problem koji je ostao za riješiti, koji je sada nadam se riješen a to je pitanje Sjeverne Irske, dosta je logično, dakle bilo je pitanje problematično iza Uniju s jedne strane, Sjevernu Irsku i s druge strane na, pitanje pitanje ostalo problematično za UK. Riješeno je tako da se na sljedeće 4 godine, dakle jednom prilaznom vremenu primjenjuju i europski i britanski carinski propisi. Nakon što istekne tih 4 godine, nakon toga Skupština Sjeverne Irske ima pravo donijeti odluku ovisno o tome u kojoj većini, da li je kvalificirana većina ili natpolovična većina na 4 ili čak 8 godina da se produži isti režim. Kako će ta cijela priča na kraju završiti, da li je saga o Brexitu gotova, znati ćemo naravno nakon ishoda britanskih izbora koji su za koji tjedan. Kada je u pitanju Turska, Turska jest saveznik unutar NATO saveza, strateški partner, potencijalna članica, dakle službeno je još uvijek na popisu kandidata za članstvo u EU. Međutim ako ćemo Tursku zvati partnerom, onda ćemo se složiti da partneri ne mogu činiti svojevoljne akcije jesu one na Cipru i oko Cipra, jesu one u Siriji ili bilo gdje drugdje, ako ste s nekim partner onda to podrazumijeva da s njim koordinirate akcije i razno razne aktivnosti. To također ne može uključivati, dakle to partnerstvo ne može uključivati da g. Erdogan i Vučić crtaju karte pruga, željeznica, autocesta, bilo čega, dakle općenito infrastrukture po susjednoj BiH, to partnerstvo ne može tako tako funkcionirati. I zadnje je tema proširenja, mislim da je manje-više mislim da ćemo se složiti da jest sramotna odluka, da se nije otvorilo pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom, posebno sa Sjevernom Makedonijom zato što su prije 18 godina u toj istoj zemlji Makedonci i Albanci ratovali, danas pokušavaju surađujući u istim institucijama makedonskim se boriti i za ulazak u NATO savez i ulazak u EU. Dakle to ne prepoznati zapravo pokazuje jednu potpunu, nekih političara dakle ne svih, svega su 3 države to odbile, ali prije svega Francuske, nerazumijevanja ovdje postupaka. Ili se jednostavno radi npr. u slučaju Francuske o lokalnim izborima na kojima Macron ima problem s Le Pen. Ali jednostavno čini mi se da će dosta teško biti i lider u EU i u Francuskoj i u južnoj Francuskoj. Na neki način mislim da će se političari morati odlučiti što žele i na kojoj žele razini upravljati i voditi. Tim više kad pričamo o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ostaje ono što mislim da moramo naglasit svatko kao što je unija i zajamčila na Zapadnom Balkanu na europsku perspektivu, ako se slažemo sa individualnim pristupom prema svakoj od tih država onda bi bilo ništa normalnije nego da se započnu pregovori i sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom jer ti pregovori po svoj prilici će trajat 7, 8, 10 i više godina, a poruka da prvo treba riješiti kako će izgledati buduća EU ja se nadam da ćemo do budućnosti i to kako će izgledati u budućnosti EU doći puno brže nego što je tih 5, 7, 8, 10 ili više godina koliko će trajat svi ti pregovori. O kredibilitetu EU međunarodne da i ne pričamo. Dakle, dosta je teško imati globalni kredibilitet, a nismo u stanju riješiti pitanje u BiH. Dakle, raspravljat sa Kinezima o Africi i afričkim državama i nadmetat se tamo ekonomski i na svaki drugi način geopolitički, a ne moći riješit problem i odnose u BiH na dobrobit sva tri naroda posebno s obzirom na to da smo mi tamo najmanje najmanje brojni i s obzirom na demografske trendove proteklih 20 i više godina onda nas to naravno ovdje u Hrvatskom saboru posebno zabrinjava. Dakle, ako EU želi povratit kredibilitet onda će zajedno s nama, svi zajedno, morat počet pronalazit rješenja ne samo za BiH, nego za mnoga događanja koja se danas zbivaju širom tog tzv. prostora Zapadnog Balkana bez obzira što je okružen sa državama članica i NATO saveza i EU. Ja se iskreno nadam da širom EU postoji svijest, koliko sam ja u mogućnosti kao šef Odbora za europske poslove kad putujem nastojim to objasnit, to nisu samo nacionalni hrvatski interesi, to nisu samo interesi država članica poput Mađarske, Slovenije i susjednih država, ono što se zbiva na tom prostoru o kojem govorimo i posebno BiH pitanje cijele EU i ja se nadam da ćemo na proljeće iduće godine na toj konferenciji o Zapadnom Balkanu i EU pronaći stvarno rješenje i početi ih provodit. Hvala lijepa. Idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i prvo je kolega Bulj, nakon njega kolega Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo. Evo kad govorimo o ovome izvješću, žao mi je što ovdje nije premijer u ovome trenutku valjda je negdje u sabornici, a ovdje je ministar i njegovi suradnici. Smatram da kad govorimo evo i o ovome izvješću, a i inače o EU, naš je premijer ko mali mačić kada se nakostriješi na pile, na bilo koga ko kritički govori o EU. Čak tolko Čak tolko kad govorimo o Hrvatskoj kritički unutar Hrvatske toliko se nakostriješi, ali se stvarno nakostriješi kao mali mačić na pile kad se spominje bilo što negativno u kontekstu europskih institucija. Ja mislim da to nije dobro jel trebamo gledati iz realnoga svijetla, svijetla života, svijetla tog područja, kako se živi, a ne iz svijetla Bruxellesa ili iz svijetla ove saborske govornice. Ja sam maloprije i govorio i spominjao problem migrantske krize koji veliki utjecaj na RH i ne smijemo zatvorenih očiju gledati na Trenutno na području evo odakle ja dolazim Dalmatinske zagore, evo Vrgoračkog kraja velike štete imaju ljudi od prelaska iz BiH nelegalnih migranata. Ljudi se osjećaju, uvaženi ministre i savjetnici premijera, osjećaju nesigurnost. Mi imamo policiju koja radi svoj posao, ali očito nedovoljan broj policajaca jer nije dobro da ljudi u tom području kao što je Vrgorački kraj, Cetinski kraj sve do doline Neretve, pa vamo prema Gorskom kotaru i Lici, osjećaju nesigurnost. Ako ti netko u večernjim satima ukrade vozilo u 2 sata iz garaže i da te policija zove u 2 sata poslije ponoći, onda ti, da je auto nađeno negdje prevrnuto, to je vrlo nesigurno područje. Zbog toga još jednom pozvao bi premijera i vas uvaženi ministre da sagledate zakonsku mogućnost. Zakonski je 2016. doneseno da se vojska može pomoći znači vojska, znači legalno donijeli smo zakon u ovome saboru 2016., gdje vojska može pomoći policiji. Prema tome, ništa to nije nezakonito, a to je i naša ustavna obveza, premijera i nema na to šta on kostrušiti. Što se tiče samog, evo premijer je rekao proširenja, ja ću još jednome reći, što se tiče proširenja, ja se moram još jednom obratiti ovdje da je 2016. na snazi Vlade, da ministar vanjskih poslova mora godišnje sazvati 4 puta ministre Povjerenstvo za praćenje izvršenja srbijanskih mjerila Poglavlja 23 i 24 o pristupanju Srbije EU. Samo se je jednom za vrijeme Oreškovićeve vlade, tada je bio ministar Kovač sazvalo, međutim ni Stier, ni vi, ni Stier, ni Pejčinović Burić, ni vi niste, vi kršite tu važeću odluku. Niti jednom niste sazvali to povjerenstvo da se prati Srbija. U isto vrijeme, da se naravno nadoknade štete za agresiju koju je učinila RH i po pitanju nestalih, u isto vrijeme Vučić, ja ga i ne krivim se ruga sa nama, otvara ploču zločincu u Srbiji koji je klao po Vukovaru, naravno on je četnik, doduše pokajnik želi biti, ali je četnik Vučić, ali u istoj ste političkoj obitelji. Međutim, imate zakon, imate povjerenstvo, ne možete vi biti iznad zakona jer se prati Srbija 23. i 24. Poglavlje pri pristupanje. Umjesto da to pratite da zaštite Hrvatsku, vi Vučiću otvarate i dalje Srbiji poglavlja. Otvarate poglavlja čovjeku koji se ruga s RH, Hrvatskom koja je klekla ispred Vučića na Pantovčaku i na Markovome trgu i dogovorila se njim da se ne smije spominjati velikosrpska agresija. Pa molim vas lijepo, pa ne smijemo dopustiti to jednom četniku koji pokušaje biti pokajnik, Aleksandru Vučiću. On je u vašoj političkoj obitelji, ali vi ministre bi zbog ovoga treba dati ostavku, pet mjeseci još niste sazvali niti jednu sjednicu, niti prije povjerenstva, niti Stier, ali niti Pejčinović Burić, jedino u Vladi Tihomira Oreškovića je to doneseno. Žao mi je što ovdje nije ministar, što nije premijer, da još jednom o ovome popričamo. Međutim ja bih ovdje samo kazao prije nego što kolega Dobrović, tu bih se složio, to su pitanja znači klimatska pitanja ekologije, ja mogu samo kazati da je dobro premijer rekao da je Slaven Dobrović, ne bih se složio da je najbolji saborski zastupnik MOST-a nego najbolji saborski zastupnik u Saboru. I da je njega slušao ministar Ćorić i da je njega slušala Vlada i premijer danas bi imali gospodarenje otpadom onako kako treba biti, gospodarenje otpadom bi bile i kompostane i sortirnice i razdvajanje a ne bi imali centra za gospodarenje otpadom koje se gura na Lećevici, ne bi prevozili 120km od Vrgorca do Sinja otpad, ne bi imali problem otpada na Braču, ne bi zatvorili na pamet 27 nasumice, suludo, 27 odlagališta da bi se pohvalili europskim činovnicima a time ugrozili ljude koji žive na tom području i skupljaju otpad i otpad koji u biti šteti našoj klimi, tj. našem okolišu. Što se tiče znači samoga otpada o tome će više govoriti kolega Dobrović i još jednom ponavljam, žao mi je što ove riječi kada je pohvalio najboljeg saborskog zastupnika Slavena Dobrovića u ovoj sabornici, šta ga nije slušao i šta nije to učinio a ne slušao Ćorića koji je napravio kaos koji ne poštuje apsolutno ništa. Još jednom bih rekao kada govorimo o jednakosti EU, mene s terena dolazi, mene zanima koliko smo mi to europskih fondova povukli, Hrvatska je na dnu, na dnu po povućenim sredstvima. Kada se tiče kohezijskih sredstava, koliko smo mi toga povukli, o čemu, stani, o čemu premijer priča. On priča da imamo kohezijske fondove, izravnanje, ok, sve. Ali Hrvatska je na dnu po povlačenju sredstava iz EU i to je činjenica. To je činjenica. A on kada priča o EU o predsjedanju, evo predsjednik Sabora uopće nije znao tko je prošle godine predsjedao EU, koja država. Na pitanje, na intervjuu on ne zna, nema on pojma, toliko je to bitno. Toliko je bitno za život naših građana ovdje. Toliko je to značajno. Naše ljude zanima šta je sa prometnom infrastrukturom da bi mogla recimo moja Dalmatinska zagora spojeve na autoput Ravča-Drvenik, opstanak ljudi na tome području. Šta je sa poljoprivrednicima od 2020. godine još malo moći ćemo prodavati zemljište, stranci će moći kupovati. U Mađarskoj Hrvati ne mogu kupiti i takve stvari zanima. Zbog čega nismo proglasili isključivi gospodarski pojas, zbog čega u stranom trgovačkom lancu koji je isti u Hrvatskoj 3, po 5x ima veću plaću blagajnica nego u Hrvatskoj. Zbog čega teleoperateri imaju 100% veću dobit u RH a i krše sve zakone i pogoduje se teleoperaterima koji imaju ogromne marže a to nemaju ni u Njemačkoj odakle dolaze. Zašto? Zato što su ovisne političke elite o tim teleoperaterima, o tim institucijama, zbog toga je danas 2/3 Hrvatske prazne. Zbog toga su 2/3 Hrvatske. Jer Hrvatska nije ravnopravna država u EU. Nije ravnopravna. Ni blagajnica, ni poljoprivrednik, ni radnik, ni ribar jer nemamo snage i hrabrosti izboriti se za našega čovjeka. Sada će nastaviti g. Dobrović. Hvala lijepo. Sada će nastaviti poštovani zastupnik Dobrović. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Srdačno pozdravljam, premijera nema ali pozdravljam ga svejedno i njegov tim i naravno sve kolegice i kolege. Malo prije se nismo baš razumjeli kada sam u replici dao primjedbu da ne vidim dobru koordinaciju između politika naših internih, domaćih i europskih jer je predsjednik Vlade rekao da postoji visoka koordiniranost svih tijela koja nastupaju dakle u Europskoj komisiji, naravno pa to je logično. Ja bih puno više volio da postoj vrlo jaka koordiniranost i sukladnost interne politike, dakle konkretne u Hrvatskoj i one za koju zajednički gradimo u Briselu. tako po pitanju okolišne politike, zelene politike, klimatske promjene vidimo da su to neizostavne teme i moramo znati da je to sve skupa povezano. Međutim koliko smo mi ozbiljni u tome najbolje je pogledati kako se ponašamo u pogledu iskorištenja sadašnjih fondova, dakle operativni program konkurentnosti i kohezija, '13./'20. odnosno '14./'20. pola milijarde kuna je na raspolaganju za unapređenje sustava gospodarenja otpadom za koji znamo valjda svi smo preuzeli vrlo ozbiljne obveze 50% recikliranja je jedna od njih do 2020. I mi već tri i pol godine imamo mogućnost trošiti te novce sukladno mjerama koje smo donijeli u planu gospodarenja otpadom RH u siječnju 2017. Međutim osim reciklažnih dvorišta to je javni poziv koji je otvoren još u ožujku 2017. dakle za bivšega ministra mi više nemamo ništa. Dakle niti euro cent se ne troši na onu infrastrukturu koja jedino može pomoći gradovima i općinama da se pomaknu u pogledu ispunjavanju tih ciljeva. O tome ja govorim i takvo saznanje, ta činjenica je katastrofalna. Dakle troše se novci za krive projekte, dakle ugovaraju se veliki centri poput već dva izgrađena za koje znamo danas, evo možemo napraviti analizu koga zanima, dakle oni pomiču Hrvatskom vrlo malo ili minimalno u pogledu ispunjavanja ciljeva. I umjesto da se grade sortirnice, kompostišta, centri za ponovnu uporabu, puno puta sam to ovdje govorio i ne želim biti dosadan. Toga nema, ja ne znam zašto toga nema. Dakle jedino obrazloženje i meni logično je da taj sustav ne vodi ministar ili on nije zainteresiran ili nije upućen nego jedna klijentelistička elita, sprega u kojoj sudjeluju razno razni, koja voli potrošiti tih pola milijarde kuna na nešto drugo. A ministar ipak nije neaktivan, dakle on donosi neke svoje politike i donosi ustvari sulude politike tipa zatvaranja odlagališta. razuma ima u odluci da se zatvore odlagalište kad niste ponudili gradu i općini alternativu, ajde mi to objasnite, jel to moguće objasnit, to nije moguće objasniti i to je povezano s ovim o čemu mi danas govorimo jer zelena politika, evo Finci su o tome, ja se sjećam jer sam kao ministar razgovarao sa veleposlanikom tada, od nekad, dakle još prije 2.g. su se počeli kreirati planovi, oni inzistiraju na novom paketu zakonodavnom vlastiti resursi, dakle koristiti otpad kao vlastiti resurs, to se ne može bez da krenemo u tom smjeru, a nismo uopće krenuli jer nismo ni eurocent potrošili, dakle u onome što još imamo malo vremena, dakle mi se ne mičemo, ne jačamo u tom smjeru i u stvari je to katastrofa, dakle mi, a ja ne znam recimo kako bi se opisala politika u fondu koji je nadležan za to, Fond za zaštitu okoliša, dakle klijentelizam je slaba riječ za, za to, to, to je nešto na razini kokošarenja, ja, ja, ja ne, ne znam, to nije baš lijepa riječ sa ovog mjesta uputiti, ali koja riječ postoji za, za tu, za tu praksu i za taj rezultat da se kupuju posude, milijuni komada posuda za odvojeno prikupljanje, a da se oni ne sprežu sa sortirnicama i kompostiranjem, to je kao da kupujete automobil tako da kotači ove godine, a dogodine ćete motor, to ide skupa, dakle mi puštamo ljudima da vode sustav na taj način i troše naše novce. Prema tome, ja ne znam šta se može očekivati, kako ćemo mi to kontribuirati u pogledu zelenih politika kad mi kod, kad ne razumijemo osnovne stvari. Mi donosimo uredbu, Vlada je donijela uredbu kojom se propisuje da kategorija kućanstva na jednom uslužnom području može imati samo jednu jedinstvenu cijenu da to uopće ne ovisi o veličini, o volumenu, o broju osoba, o površini, dakle to je jedna apsurdna odredba za koju evo sutra će na Odboru za zaštitu okoliša biti rasprave o pitanju ustavnosti jer ona doista zadire u neka druga zagarantirana prava jer to su stvari jedinice lokalne samouprave koja mora sustav organizirat na način da on bude efikasan i oni odgovaraju za rezultat, oni će plaćati penale jer sasvim sigurno da će premijer, pa onaj ministar spustiti trošak penalizacije na jedinice lokalne samouprave sukladno njihovoj statistici. Međutim, ne znam, mi ovoga se suludo ponašamo tako da na osnovu ovakvih uredbi doista je moguće da pojedini gradovi i općine se oslobode toga i kaže, pa to ste, vi ste nas doveli u apsurdnu situaciju, mi smo u zemlji apsurda što se tiče ove konkretno politike gospodarenja otpadom koja je jako važan dio i klimatskih politika i zelenih politika jer recikliranje smanjuje potrošnju energenata i time smanjuje emisije, dakle to je sve povezano i molim da se ne shvaćaju te teme kao nekakve apsurdne i nedokazane, ovdje su fakti vrlo jasni i traži odgovorno ponašanje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, a govorit će poštovani zastupnik Željko Glasnović, izvolite. Poštovane kolege, izvještaj Vijeća Europe, bila su neka ključna pitanja su ovdje postavljena, nismo dobili nekakav konkretan odgovor ovaj na ta pitanja, šablonske odgovore naravno ono formulirano diplomatskim jezikom tzv. pad spik diplomatski jezik koji …/Govornik se ne razumije/…ništa ne znači. Čuli smo riječi kao proširenje, digitalizacija, pa mi predsjedamo sad uskoro u ovom Vijećem Europe, EU, a kako možemo to odradit, kakve standarde mi postavljamo sami ovdje u ovoj državi kad smo po pitanju, kad je pitanje red i sigurnost 26. od, ja mislim, 130, 113 zemalja, 35. indeks vladavine prava, 52. po provedbi propisa mladi gospodine koji je govorio ovdje o ekologiji zelenoj ovoj politici, 52. po provedbi. Zašto funkcionira, zašto to funkcionira u Njemačkoj, ne u RH? Jedno pitanje, antropološka, a drugo je kadrovsko. Evo primjer, 5 zemlji mi provodimo zakone, govorimo o sigurnosti, te riječi digitalizacija, sigurnost, 5% zemljišnih knjiga u RH je ispravno uknjiženo, 5% knjiga, to su posljedice čega? Govorim o imigraciji, najnoviji podaci pokazuju da je 16 000 novih radnika ovdje radi …/Govornik se ne razumije/…16 000 od Filipina do Sirije, da imate sirijskih taksista ovdje za Uber, imigracija se povećala 10%. Demografija, čuli smo od nekoga, pitanje demografije EU da je izgrađeno novih 200 vrtića na temelju EU natječaja, jel to, jesu to točni podaci? Šta se dalje radi, pitanje ovo pitanje nitko ne pita, oće li, oće li poživit EU kao financijska Unija, nekakva republika sa neovisnim državama? Proširenje, kakvo proširenje? Italija, sigurnost 132% je javni dug ovaj samo Italije, mi govorimo o proširenju Sjeverna Makedonija itd. Energetska učinkovitost, šta je sa Pariškim klimatskim ugovorom, gdje je tu RH, kako to provodimo i kako ćemo mi prevest, provest, mi smo zemlja manje od predgrađa New Yorka, kako ćemo preć ovo, ovaj na tu zelenu energiju? Ali ja imam razočarenje za vas, svijet ne ide u tom smjeru, ide u totalno drugom smjeru

vi, kolko će trebat vjetroelektana za zemlje većine Indije, Kine i Amerika, to su samo bajke, ide se u totalno, u drugom smjeru se ide. EU financira ugljene, otvorene ugljene dole u Grčkoj da se ne gube radna mjesta. Također obnovljiva energija mora bit pouzdana i jeftina, to vi nemate sa niti sa vjetrom niti sa suncem, ploče traju solarne 25 godina, onda idu dolje u Afriku jer to je također otpad. Tko govori o nuklearnoj energiji, nitko, ali šta će biti vidjet ćemo. I mi uopće imamo jednu sveobuhvatnu energetsku strategiju, nisam siguran po tom pitanju. Evo, dalje, idemo dalje, svijet danas više, je više pitanje ekonomski problem, je li nova kriza iza ćoška jesmo mi spremni za tu ovu svjetsku krizu. Svijet je danas više zadužen nego prije, nego prije financijske krize. Pitao sam gospodina Plenkovića za vanjsku politiku, neovisnu vanjsku politiku, koji sad čita ove poruke, je li sve ok, vanjska politika …/nerazumljivo/… Ja pitam za Bliski istok, buši se u cijelom Bliskom istoku. tamo po nekim, ne moje podatke, nego ovaj Svjetska banka da će tamo rekonstrukcija koštat 285 milijardi dolara, opet pitam gdje smo mi tu? Imamo li još tamo ovih naftnih polja, imamo sigurno. Čekat ćemo politička rješenja za neke stvari, to sam prije rekao. Cipar, Cipar čeka političko rješenje od 1984. godine, evo još se vodi trgovinski rat između Kine i Amerike, gdje smo tu mi, to treba znati hrvatski poreznik. E tu se sad izrađuje Pelješki most …/nerazumljivo/… Kad govorimo o sigurnosti, Hrvatska nije Liechtenstein, mi smo okruženi balkanskim krkanima iako nismo na Balkanu. Srbija aneks D povrat ne samo arhive nego ratna odšteta i povrat milijarde dolara iz bivše države koji pripada svim državama, još se bitka vodi za to, a mi plaćamo 10-tke tisuća penzija u Srbiji. Ne razumijem to uopće. Sad pitanje za naše, mislim ne razmišljaju o tome …/nerazumljivo/… za dolazi organizacije za praćenje financijskih transakcija vezane za fondove EU. Jesmo mi spremni za to, jer što ja znam mi smo od '91. uložili 100 milijardi kuna u poljoprivredu, kako se troši taj novac. Ja mislim, to je retoričko pitanje, neki su zasadili dvije šljive, drpnuli lovu, ali vraća se natrag na početnu stranu. Evo po pitanju provedbi propisa 52 smo od 113 zemalja, to znači ovo je još zemlja kneza Trpislava. Imamo izvanredne zakona, ali provedba na kraju nije kakva bi trebala biti na taktičkoj razini. I na kraju bi rekao ovo, mi selektivno provodimo sve ove zakone i standarde EU koje predlaže EU, to se može lako dokazati kad je u pitanju povratak nasilno oduzete imovine. Vraća se natrag na 5% iz zemljišnih knjiga ispravno uknjiženi. Imali smo dva pilot projekta Požega i ovaj Zadar, to još nije gotovo, je sve digitalizirano ali nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Po tome mi još patimo od postkomunističke skleroze i ako pogledamo nekad kadrove Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kadrova, imam spisak nekih bivših suradnika ovoga tajnih službi koji nikad ne bi prošli sigurnosnu službu u ni jednoj drugoj državi, a rade u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. To je za mene skandalozno, a njihov dosje je i u Beogradu. Neka nas posjećuju svakodnevno, ne baš svakodnevno, ali to je nezamislivo u drugim državama koji su proveli te zakone, npr. Poljska je maknula sve diplomate koji su završili Diplomatsku školu u Moskvi, a kod nas su se sve glave vratile i siva eminencija hrvatske diplomacije je mister Budo Lončar ovaj tamo šef podvodne bojne sa Ugljana koji je bacao ljude u more sa kamerom oko vrata. To je skandalozno, to je moralno pitanje, tu se ne spominje moral i etika, a di smo tu, dok ne riješimo ova temeljna pitanja, ljudi traže, ne ove šablonske odgovore jer to gledaju ljudi vani sada, nego traže konkretne odgovore na ova pitanja. I toliko dok to ne dobijemo i dok nismo spremni za ove izazove koji dolaze, ja se nadam da imamo mehanizme, mehanizme koji će se uključiti ako dođe do financijske krize, to ne možemo mi spriječiti, nit ne može EU. Do onda Do onda te primjere moramo imati, te mehanizme, moraju biti na mjestu. Do onda ovo ostaju fantomske priče o birtijama itd. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnik je onaj SDP-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Joško Klisović. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Pozdravljam predsjednika Vlade, ministra vanjskih poslova i suradnike koji nas napuštaju ali će se vratiti. Predsjednik Vlade u svom današnjem govoru kazao je da je danas s pravom potvrđena Europska komisija. SDP-ovi zastupnici u Europskom parlamentu glasali su za komisiju što automatski ne znači da bi istu stvar napravili da se pojedinačno glasalo o svakom povjereniku odnosno članu komisije. Komisija je potvrđena i SDP je glasao za nju iz razloga očite odgovornosti koju osjećamo da čim prije komisija počne raditi s obzirom da njen početak rada nije baš bio onako gladak. Tu su bili mnogi problemi, od povjerenika koji su odbijeni u Europskom parlamentu do toga da predsjednica Europske komisije nije bila jedna od kandidata kandidata glavnih političkih grupa unutar EU odnosno Europskog parlamenta čime je zadan jedan snažan udarac i sustavu spitzen kandidata. Mene zanima naravno da li će taj sustav preživjeti, što naša Vlada misli o njemu, jer to je bio jedan sustav gdje su svi građani Europe mogli pratiti debatu kandidata glavnih, glavnih političkih skupina u Europskom parlamentu i na taj način osjećat se Europljanima, na taj način razvijati europski identitet i europsko jedinstvo i nekako stvarati jednu klimu i atmosferu da jednog dana i taj spitzen kandidat odnosno predsjednik komisije bude izabran od strane samih građana Europe. Sigurno bi to bilo dodatno jedinstvo, doprinos jedinstvu Europe. Kažem SDP-ovi zastupnici su glasali za komisiju kao cjelinu, ali to ne znači da smo zadovoljni sa onim odgovorima koje nam je ponudila naša povjerenica gospođa Šuica, a ti odgovori se tiču prvenstveno porijekla imovine njezine, kao i njezinog dosadašnjeg političkog rada u Europskom parlamentu. Tu prvenstveno mislimo na njene pozicije glede izvješća o Poljskoj kada je Europski parlament osudio nedemokratske prakse u Poljskoj, kada je osudio kršenje demokratskih vrijednosti u Poljskoj, kada je osudio kršenje vladavine prava u Poljskoj. Jednaka stvar je i kod izvješća za Mađarsku gdje su također slične ili iste stvari bile predmet osude Europskog parlamenta za koje nažalost naša sadašnja povjerenica nije glasala. Također možemo spomenuti izvješća ravnopravnosti spolova za koje nije glasala u Europskom parlamentu, izvješće koje je tražilo jednaku plaću za žene i muškarce, izvješće koje se borilo protiv stereotipa prema ženama, a pod izlikom da su se htjeli pogurati pobačaji i reproduktivna prava što ustvari nije istina. Izvješće o Poljskoj, izvješće o Mađarskoj kao i izvješće o ravnopravnosti spolova ustvari sadrži temelj demokratskih vrijednosti za koje će ona biti upravo zadužena kao povjerenica za demokraciju i za demografiju. Prema tome, nije nastupila sa najboljih pozicija na svom novom poslu. No podržali smo Komisiju kao cjelinu jer smatramo da treba početi rad, mjesec dana je već nažalost prošlo da nisu radili. Drugo pitanje o kojem je važno raspraviti je višegodišnji financijski okvir. Predsjednik Vlade kazao je da će to biti jedan od glavnih ako ne i prvi, znači prvi prioritet našeg predsjedanja i tome zaista ima opravdanih razloga ako bude. Razgovara se tu o visini proračuna, SDP smatra da bi se on trebao povisiti, a shvatio sam da i Vlada također podržava povišenje europskog proračuna, što je dobro. Također treba razgovarati i o tzv. vlastitim sredstvima EU kojima bi se punio takav proračun. Bilo je zanimljivo slušati predstavnika klub HDZ-a danas u raspravi koji je kazao da nije baš sretan i da ne podržava porez na financijske transakcije kao oblik punjenja europskog proračuna kroz vlastita sredstva. Koliko sam shvatio u ovom izvješću koje nam je premijer podnio, piše da je premijer iskazao otvorenost prema tom prijedlogu, tako da vidim da je jedna diskrepanca nastala razlika između kluba HDZ-a u Saboru i predsjednika Vlade odnosno Vlade. U svakom slučaju SDP je otvoren za razgovor o povećanju vlastitih sredstava EU i kroz odnosno kroz porez na financijske transakcije kao i kroz porez na nereciklirani plastični otpad, a i na digitalne usluge i digitalne divove tzv. Prema tome, to su važna pitanja o kojima trebamo raspravljati i dobro bi bilo da imamo i u zemlji jedan jedinstven stav. Kada govorimo o europskim sredstvima odnosno o fondovima koji su također važni i za naš državni proračun i financiranje javnih potreba, kada smo imali raspravu o proračunu ja sam upito premijera zašto smo mi zadnji po isplaćenim sredstvima u EU. Dakle, premijer vrlo često se pohvaljuje da smo dobri u ugovaranju sredstava sa sa EU oko fondova, no ono što je bitno što je najbitnije, mi smo zadnji u EU po isplaćenim sredstvima. Zašto je to tako? I gospođa Miletić je ovdje u Saboru potvrdila da smo zadnji, premijer nije tada čuo tu izjavu, no mislim da se u međuvremenu oko tog informirao. I zanima me još uvijek zašto je Hrvatska zadnja po isplaćenim sredstvima iz EU od svih država članica EU? Što je razlog tome? Jer to su jedina sredstva i jedini kriterij po kome narod može pratiti našu uspješnost povlačenja novca iz europskih fondova jer to je onaj novac koji se isplati za konkretne projekte, onaj novac koji se troši za izgradnju mostova, cesta, odlagališta otpada ili za znanost, školstvo, zaštitu okoliša i druge svrhe za koje je namijenjen. Dakle, Hrvatska ne da je predzadnja, ona je zadnja po isplaćenim sredstvima iz EU što je ustvari jedna velika katastrofa. Još jedna tema o kojoj se raspravljalo na Europskom vijeću je proširenje. Mislim da tu imamo zajednički stav da je ovo bila velika greška što se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji nije omogućilo otvaranje pregovora, bez obzira kako će se to opravdati mislim da nisu opravdani razlozi i da je tu EU bitno narušila svoj kredibilitet. Narušila ga je zato što sve što je tražila od Sjeverne Makedonije i Albanije to je i dobila, one su isporučile, one su sve uvjete koji su im postavljeni ispunile, a s druge strane EU se pokazala nespremnom da donese odluku da se sa te dvije države otvore pregovori. Time je dobro narušen kredibilitet EU i na tom se mora poraditi. jednako tako ne može se zanemariti ni francuski argument, dakle argument da cijeli proces proširenja treba biti malo dorađen i da sama EU se mora konsolidirati prije nego što otvori svoja vrata novim članicama. Francuzi nisu usamljeni u takvoj argumentaciji i u takvom stavu. Mnogi političari u … u tom lancu donošenja odluka u ranim europskim državama dijele ove francuske stavove, makar njihove države možda i podržavaju otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom. Prema tome, francuski prijedlozi ipak moraju postati dio naše rasprave, bez obzira što se možemo složiti oko toga da je dobar dio njih već apsolviran kroz trenutni okvir pregovarački, pregovarački proces i reverzibilnost i mogućnost da se zaustavi u bilo kom trenutku i potreba da se striktno poštuju svi uvjeti koji se kroz pregovore postavljaju državama kandidatima. Sve to već imamo u predpristupnom procesu, no ne možemo samo tako olako odbaciti Francusku i druge članice koje traže reviziju procesa proširenja jer to neće biti izlaz iz ove situacije. Samo ćemo bojim se dodati na iritaciji u tim državama koje će nastaviti blokirati cijeli proces. Ono što se nama u SDP-u čini je da treba iskoristiti sljedeće Europsko vijeće kako bi se donijela odluka o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom. Ako ne bude suglasja oko toga da se utvrdi datum početka pregovora dobro, ali sama odluka da se otvore pregovori već je jedan politički signal koji je vrlo važan. A u međuvremenu može se stvarno zadužiti Europska komisija da napravi prijedlog nove metodologije temeljem ovih francuskih prijedloga a to se sve skupa može onda raspraviti do Zagrebačkog summita. Bilo bi jako lijepo da Zagrebački summit iskoristimo za dvije važne odluke. Jedna bi bila o novoj metodologiji i reviziji procesa proširenja a druga o datumima početka pregovora sa ove dvije države. Dakle prvi signal bi mogao biti poslan na sljedećem vijeću u prosincu a onda kojim će se otvoriti pregovori, dakle donijela bi se odluka o otvaranju pregovora a nakon toga tijekom zagrebačkog summita da se donese odluka o početku pregovora, odnosno novoj metodologiji proširenja. Neke države EU koliko sam upoznat imaju sličnu ili istu poziciju ovoj koju smo mi nekako razvili u SDP-u pa se ja nadam da će i hrvatska Vlada također shvatiti meritum ove pozicije te podržati ono što smo i sada ovdje izrekli u ime kluba SDP-a. Još jedno pitanje koje bih želio otvoriti to je pitanje Schengena. Dakle Hrvatska je spremna za Schengen. Ispunila je sve tehničke uvjete, Europska komisija je to potvrdila, mnoge hrvatske Vlade su radile na tome i treba im svima zahvaliti kao i svim koji su na stručnoj razini sudjelovali u ispunjavanju svih tehničkih uvjeta. No s obzirom da smo suočeni sa de facto političkom blokadom Slovenije koja će koristiti ne znam kakve sve izlike i kroz tehničku argumentaciju pokušavati uvjeravati europsku javnost i europsko i Vijeće ministara da Hrvatska nije ispunila sve uvjete, mene zanima ustvari na koji način će se Vlada postaviti sada prema Sloveniji pa i u kontekstu ovog novog izvješća o radu njihove obavještajne službe. Imamo li neke ideje na koji način ćemo pacifizirati Sloveniju i na koji način ćemo dobiti zeleno svjetlo od Slovenije da Hrvatska uđe u Schengen. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj Nezavisne liste mladih u ime koje će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo. Govoreći o samom izvješću, kad pogledamo sve ukupno na 9 stranica, nešto smo dobili kroz pojašnjenja, znači u jednom sastanku koji se događao tijekom 2 dana ipak očekujemo znači da, da na neki način vidimo taj napredak. Sve skupa, cijeli dokument u svim točkama u kojima se govorilo pokazuje da je došlo do jednog značajnog zastoja, zastoja i koji stvara neizvjesnost i praktično sve odluke prebacuju se na neki buduće razdoblje. Ako pogledamo da se radi o predsjedanju članica koje se evo kao Finska već, dulje vrijeme članice EU pa nisu uspjele naći suglasje odjednom prebacuje se na predsjedavanje RH, strašna strašna odgovornost. Strašna odgovornost gdje nekako valjda svi očekuju da pronađu ključnoga krivca za možda sve one dogovore koji će biti kompromisni a koji će biti na štetu bilo koga. Tako da evo to je na neki način viđenje ono koje sam ja pogledao. pogledao. Od Brexita, čeka se da se dogode izbori u Velikoj Britaniji, da oni sami donesu tu konačnu odluku, da imaju političku suglasnost. I onda nakon toga, OK, vi ste riješili, čista je situacija, napravili ste neki politički uzmak da Europska komisija može isto reći to je prijedlog koji odgovara i ona RH tijekom vašeg predsjedanja, provedite ključne pregovore, što smatram da je jedan veliki izazov, diplomatski izazov ako pogledamo da godinama je diplomatski izazov EU i brojnih država koje su predsjedale i sada jednom bi trebalo to opet nama se prebaciti sa svim kapacitetima gdje moramo reći kao ipak manja država da ne ne možemo nositi se sa najtežim izazovima. Prema tome to je evo iz samog toga dijela koji se odnosio na Brexit jasno. Višegodišnji financijski okvir, naravno da govoreći o njemu 2021. je jako blizu. Donošenje konsenzusa koji bi trebao uskladiti razne interese je nešto što je ključ da bi se uopće mogao formatirati okvir da se znaju limiti. I tu ja mogu pozdraviti stajalište koje smo mi zauzeli da to je da kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika se ne diraju jer smo svjesni da kao novija članica, to su politike koje nama daju mogućnost da uskladimo svoj razvoj sa članicama koje su dulje vremena u EU i zapravo da ih probamo kroz te politike dosegnuti, bilo koje smanjenje prava nama će usporiti taj put. I ovu situaciju koju trenutno imamo u RH zapravo produljiti na neki način ova agonija koja zahtjeva brze, odlučne mjere, financijske snažne mjere, politički snažne mjere gdje izvorište financijskih sredstava u dobrom dijelu bi trebala biti EU. Na kraju bi upravo trebalo se oslikati kroz te politike. Međutim, jasno je iz svega ovoga, evo to sam i pratio, Plenković, od premijera Plenkovića, njegove izjave teško je iščitati što je jasan stav. On govori o uravnoteženom prijedlogu. Znači ako s jedne strane zastupamo nemojte, ne želimo da se dira zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika s druge strane govorimo mi zastupamo uravnotežen prijedlog onda je jasno da je već kompromis. Kompromis je u glavi onih koji će kod nas zastupati interese. I vjerojatno je za iščekivati na osnovu ovakvoga izvješća da će doći do smanjenja tih prava ako mi budemo ključni u oblikovanju te politike koja nas očekuje. Naravno da zajednička poljoprivredna politika kao jedna od najizdašnijih bi trebala značajno pomoći pomoći RH, sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju da zadrži bilo koji korak da ova depopulacija koja se događa u ruralnim područjima ili smanjenje poljoprivredne proizvodnje, pogotovo onoga dijela preradbenoga dijela bude nadoknađeno kroz financiranje brojnih investicija da je nešto što naravno od velikog interesa i hrvatske javnosti iako često možemo reći da poljoprivreda kao gospodarska grana nema dovoljnu pažnju, ali velika su očekivanja. Svi mi kao građani kada trebamo kvalitetnu zdravu prehranu vrlo smo osjetljivi na nešto do dolazi iz bilo koje druge države članice EU ili zemalja izvan EU, pa kada nema kvalitetu koju očekujemo pozivamo se na domaću domaću proizvodnju, a vidimo da domaća proizvodnja je trenutno najviše opterećena s našim članstvom u EU i sa robama koje vrlo lako prelaze hrvatsku granicu koja za robe praktično ne postoji i koja onda izaziva neravnoteže na našem tržištu. Često se spominje sada upravo primjer jabuka koje dolaze iz Poljske po značajno nižim cijenama i evo premijer je vjerojatno isto popratio da je bilo i napisa u zadnje vrijeme režu se nasadi voćnjaka jel više nema ekonomske isplativosti. Vrlo teško ćemo mi u ovakvoj politici EU naći prostora gdje bismo trebali biti konkurentni. Kako ćemo postati konkurentni ako se svodi na to da će Njemačka preraditi svu našu šećernu repu, ako će svi proizvodi biti proizvedeni u Poljskoj ili u nekoj drugoj državi ono gdje je naša konkurentnost? Naša konkurentnost može proizaći samo iz politike EU koja značajno pomaže i potiče upravo razvoj na područjima koja su nerazvijena. Ne može se dogoditi da u jednoj uravnoteženoj politici koja je jednaka prema svima steknemo uvjete da budemo konkurentni. Dokle god mi nemamo potrebu bilo koje multinacionalne kompanije koja je sjedištem u EU ili značajno djeluje, da ima svoj pogon u Hrvatskoj ili što bi bilo poželjnije ili u nekom manje razvijenom području RH, nećemo osjetiti te blagodati. Jer trenutno izgradnjom značajnim ulaganjem u infrastrukturu mi omogućavamo da naši ljudi, naša radna snaga, naši primarni proizvodi vrlo lako pronalaze put prema odredištima u centralnome dijelu EU u razvijenim zemljama gdje će ti ti ljudi na bolje plaćenim radnim mjestima prerađivati naše sirovine koje dolaze. I zarada koja nastaje u tome je mala, mi ne možemo bazirati svoj razvoj na tome da budemo sirovinska baza, to smo davno utvrdili. Ne treba ni da ponavljamo nego govorimo samo o tome da jednostavno europska politika mora prepoznavati takve probleme i omogućavati ravnomjeran razvoj svim svojim članicama. Naravno prateći nove politike vrlo je evidentno da razvijene članice puno govore o zelenim politikama o sprečavanju negativnih klimatskih promjena i usmjeravaju proračun prema stavkama, stavkama, proračunske stavke upravo u tome da to bude izdašnije. Mi kao mala država u kojoj nema značajnih proizvodnih pogona koje sigurno sa svom svojom industrijom, sa svim svojim transportnim sustavom relativno malo zagađujemo. Mi u tim politikama naći ćemo vrlo malo prostora za naše poduzetnike i konkurencija će biti velika, a naš potencijal će biti mali što zapravo pokazuju i svi ostali aspekti modernizacije proračuna koje usmjeravaju što više sredstava u nešto gdje naša poduzeća neće imati dostanu konkurentnost i stopa privlačenja sredstava, pogotovo u politikama proračunske koje se odnose na dostupnost svim članicama će biti mala. U okviru toga značajno je napomenuti upravo pitanje kako države članice razmatraju svoje sudjelovanje u prihodovnoj strani, samo vidimo da je došlo do podjele, do država koje se nazivaju prijatelji kohezije i država koje su nazvali klub škrtaca onda govori o tome da trebamo promotriti njihov sastav. Škrci su oni koji su svoj razvoj dosegli da imaju nadstandard gledajući u odnosu na nas i oni su za to da zajednička politika i poljoprivredne politika i financijski okvir budu manji jel oni smatraju da nije potrebno da financiraju više razvoj, ali uporno zaboravljaju da oni svoj razvoj zasnivaju i na tržištima iznad svojih država. Nađite mi značajniju njemačku kompaniju koja svoj razvoja imala isključivo na njemačkom tržištu. Mi jako dobro ovdje poznajemo brojne njemačke tvrtke, brojne francuske, engleske tvrtke i druge koje na brojnim drugim tržištima ostvaruju puno veće financijske financijske efekte svojih proizvoda nego na domicilnima gdje imaju najveću konkurenciju. Prema tome, ukoliko ostvaruju svoje prihode u drugim zemljama onda trebaju shvaćati da i te druge zemlje treba isto tako da imaju benefite od njihovog djelovanja, a kroz ulaganje njihovih matičnih država je najtransparentnije. Prema tome, mi ćemo u ime kluba dati potporu upravo nastojanjima da izdavanje treba oslikavati mogućnost koju pojedine države imaju i da one najrazvijenije ne trebaju sada bježati. Ali evo ja bih rekao da je Britanija klasičan primjer bježanja od odgovornosti u trenutku kada su postali neto platitelj. Otvoreno je pitanje i oko proširenje ovdje kroz današnju raspravu. Ja znam da bi bio politički uspjeh svih nas skupa ukoliko bi se dogodilo da Sjeverna Makedonije i Albanija dobiju datum za pristupne pregovore tijekom našeg predsjedanja. Premijer Plenković je tu jasno rekao da mora biti perspektiva, ako smo nekome nešto obećali onda se toga trebamo i držati. Ako je tim zemljama obećano da imaju perspektivu ulaska u EU da imaju određenu dinamiku, ako su postigle određeni razinu reformsku razinu, da im treba zapravo otvoriti novu .../nerazumljivo/... sa klasičnim datumom. Međutim, ako se vratimo na našu sadašnjost, kad pogledamo što znači obećanje, onda kad bismo gledali ne tako davne blagdane, kad nam je obećano da će se otkupiti INA onda trebamo sumnjati i biti u poziciji tih država jer one sumnjaju, znači vi nama obećate nešto, ali to se ne izvrši. Ili se izvrši sa odgodom koja je beskrajna. Znači obećanje, ludom radovanje. Bit će jednog dana, kada? Ne znamo. Možda jednom kada INA prođe kroz neke nepogode pa prestane biti vrijedna, onda će možda hrvatska država reći okej, idemo nešto otkupiti, pa evo, bilo jednom obećanje pa da ispunimo. Ali treba shvatiti poziciju tih država, da nije obećanje samo otvorena jedna dimenzija nego da mora imati svoj svoj doseg u kojem je realno očekivati, a ne da se događa da njihove vlade na kraju krajeva daju ostavke i smatraju političkim neuspjehom što su očekivanje iznevjerila, a oni trebaju obećati svojim građanima. Sad znate što je politička odgovornost kada obećate građanima, idemo mijenjati ime države. Idemo poduzeti nešto da napokon napravimo korak naprijed i onda oni koji su vam obećali da će vas podržati, oni vam uskrate tu, obećanje i onda svi skupa budemo razočarani. Znači, učimo na tim primjerima, ne treba obećavati ono što ne možete ispuniti. Još je pitanje Schengena koje svakako da je nešto što svi mi smatramo da bismo trebali osjetiti skoro, da možda nije bilo pitanja oko ove migrantske krize, a bi naše granice već bile otvorene, ali nikako ne možemo, zapravo shvatiti, da li se radi o našoj tehničkoj spremnosti da zaštitimo granicu, vanjsku granicu EU ili se radi o političkom pitanju. Ako se radi o tehničkoj spremnosti, mislim da bismo tu trebali činjenično govoriti, što mi imamo? Kojim ljudima raspolažemo, kojom tehnikom raspolažemo, kako se postupanja vrše, da li je to usklađeno? Da nam komisija potvrdi jeste, to je tako. Ja sam razumio njihovu zadnju preporuku da je upravo tako, da mi jesmo tehnički spremni, da možemo preuzeti odgovornost čuvanja vanjske granice EU. Da će i onaj najrazvijeniji dio EU koji je duboko iza tih granica se osjećati sigurno, da mi garantiramo tu sigurnost, ali ako govorimo o onom političkom aspektu, onda se trebamo pitati, koji su to prijatelji RH? Koji su to prijatelji premijera Plenkovića koji nas drže na ledu? Da li je stvarno bilo koja država može sve to skupa što su napori, što mi govorimo o našim vanjskopolitičkim uspjesima poništiti? Da li stvarno jedna Republika Slovenija može reći, sve što je premijer Plenković napravio svojim međunarodnim djelovanjem, to ništa ne vrijedi jer mi stavljamo veto. Onda ja pitam se, tko su to naši prijatelji? Tko su ti koje mi deklariramo kao one koji nas podupiru, koji nas guraju, tko od njih ima hrabrosti reći, evo, to je ili ta država ili taj državnik, on je vaš neprijatelj jer on vam ne želi dati pogodnost koju imaju sve države članice EU, svi građani EU. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

predsjednika hrvatske Vlade o izvješću Europskoga vijeća, međutim, ni sam on više izgubio strpljenje pa često odlazi sa ovoga, ali je tu ostao ministar, ja bih još jednom rekao da sve ove teme koje su u izvješću date, od, poglavito od proširenja EU-e, da su vrlo značajne za RH, poglavito, ja ću još jednom spomenuti, vrlo značajno je i to ću govorit, to godinama već govorim ovdje u HS-u, naravno da Ministarstvo vanjskih poslova inkubator koji ima najveći utjecaj Budimir Lončar i naravno da oni neće saslušati mene, to je tako kontrolirano, nešto Mate Granić, nešto Ivo Sanader, to je tako skrojeno, vrlo malo je tu ljudi koji će ovo poslušati. imamo povjerenstvo iz 2016. g. za vrijeme Oreškovićeve Vlade koje je praćenjem Srbije pristupanjem EU, naravno da je to poglavlje 23. i 24. gdje su hrvatski branitelji u biti ostavljeni kao, u Srbiji je dat .../nerazumljivo/... maloga Haaga, međutim, poglavlje je otvoreno, ali povjerenstvo se ne sastaje i niti, jedino je za vrijeme Oreškovićeve Vlade jednom se sastalo za vrijeme ministra Kovača dok je bio ministar, poslije niti Stier niti Pejčinović-Burić niti današnji ministar, niti .../nerazumljivo/... 5 mjeseci, 4 puta godišnje se mora sastavljati, 4 puta, znači već ste imali obavezu sazvati to vijeće, ali vi svjesno to povjerenstvo, svjesno kršite to povjerenstvo, u isto vrijeme kao što sam rekao dok se Vučić ruga sa Hrvatskom, dok zajedno sa našom predsjednicom da se ne spominje velikosrpska agresija, u isto vrijeme dok se pod noge mu se prostire crveni tapet, Kolindi Grabar Kitarović, naravno ne onako slično kad je Carla Del Ponte dolazila u Hrvatsku pa kad se nazdravljalo šampanjcem uhićenje i lociranje, transferiranje generala Gotovine, ali je se dočekalo Vučića tu u RH na način kako je se dočekalo i vi ne poštivate tu odluku ministre i to je ključno pitanje, ali smo se borili u RH da bar ministri poštivaju zakone, 30 godina demokracije, već kad se poziva premijer, rekao sam maloprije premijeru kad spomenete bilo što protiv EU kritički, on se nakopuni kao mačić na pile, odmah čim EU-u, ali ove probleme Hrvatske, npr. kad spomene unutar RH, neravnopravnosti Hrvatske i po povlačenju sredstava, zadnji smo po tome i po financijskom okviru, ali bitno je da on ima jednog, dva svoja činovnika u EU, Pejčinović-Burić i sada da ima povjerenicu za demokratiju i i demografiju, znači one dvije stvari po čemu je baš Hrvatska prepoznata. Danas sam pitao premijera, nije mi dao odgovor, iselio je Hrvatsku, to su problemi, kad smo ušli u EU, znači iselili smo Hrvatsku. 5% BDP-a RH je znači od doznaka iz inozemstva. Tako vam je bilo za vrijeme 60-tih godina. Znači šalju devize, znači šalju naši iz vanka devize svojim obiteljima i to je taj BDP i to nije dobro, 2/3 Hrvatske imamo prazne da on to treba saslušati, ja znam da on voli europsku diplomaciju, da je on magistar, da je on dugogodišnju diplomaciju, međutim vi ministre poštivajte zakon, pratite Republiku Srbiju, nemojte da otvara poglavlja svakodnevno, a da se četnik Vučić zločincima otvara koji su klali po Vukovaru, otvara spomenike i da se izrugiva. Ja znam da je to malo problem, da je on u vašoj istoj partiji, pučkoj partiji, stranci, da vi imate taj problem suradnje sa Vučićem, međutim ja mislim da se na to trebalo gledati, štoviše gledati. Što se tiče klimatskih promjena i Hrvatska mogućnosti, sve je rečeno od strane kolege Dobrovića koji je rekao kako se loše naravno gospodari našim otpadom, stvaraju se centri za gospodarenje otpada koji utječe i štete i na pitke vode, a mi smo bogati pitkom vodom, mi nismo zaštitili jer imamo centar za gospodarenje otpada kao što je Marišćina gdje se ljudi bune ili problem kao što je ministar Ćorić napravio gdje je 100 km prevozi sa jedne iste sanitarne uvjete odlagališta na drugo iz Vrgorca do Sinja ili problema Brača, 27 nasumice zatvorenih odlagališta, bez ikakvih priprema. Znači ne štitimo, samo što se preko sagori u putu fosilnih goriva šta pregonite otpad 100 km, koliko je to skuplje, koliko to utječe na zrak, al ne brige to ministra Ćorića, ne brige to premijera, lipo je to imali smo klimatske promjene. Ja znam on je stariji od 4, 5 godina, ja nisam imao mogućnost bit u diplomaciji u to vrijeme, ja sam bio u rovu u to vrijeme, naravno da ne moremo isto ja i on ni gledati da ovo sve, ali životne me teme zanimaju. Mene zanima zašto u RH nemamo, najmanje smo sredstava povukli iz ovaj Europskih fondova, a govorimo ovdje o razdoblju '21. – '27., znači sedmogodišnjem, a dosada smo najmanje povukli sredstava, 10% sredstava smo povukli, a nismo izgradili infrastrukturu niti prometnu, spojeve na autoput zaostalih krajeva, nismo navodili poljoprivredno zemljište. Hrvatska ima 700.000 hektara neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta. Primjera evo Sinjsko polje, ja uvijek spominjem sinjsko, dolazim iz Sinja, Sinjsko polje nije navodnjeno, Cetina rijeka bistra, po srid polja ide i liti je naslovnica vidim u Slobodnoj, suša u Sinjskom polju, 21. stoljeće, a iz EU fondova sredstva nismo povukli. Znači, tribamo se vratiti u realnost i zbog toga ljudi odlaze, zbog toga od 2020. godine ja bi volio razgovarati da li je riješen moratorij, tj. ja sam osobno uputio i zakon o zabrani, o zabrani prodaje zemljišta stranim fizičkim i pravnim osobama, kad to mogu Mađari, ako smo jednakopravni u EU, ako se ako se toliko pozivamo na EU, na vrednote EU, zašto će moći Mađari kupiti onda u Hrvatskoj poljoprivredno zemljište, bilo koja druga pravna ili fizička osoba, ako ne može, i tako je, ako ne može se naš čovjek u Mađarskoj. Meni je žao šta mi nismo zaštitili isključivi gospodarski pojas, proglasili ga u punu primjenu isključivog gospodarskog pojasa, ne nekakav hibrid, nekakav ko da ste kupili auto bez volana, bez kola, bez haube, eto to imamo mi danas. Znači mi nismo zaštitili isključivi gospodarski pojas, ali to je naš teritorij. Što se tiče migrantske krize, tj. ilegalnih migranata tog problema imamo, ja ne znam shvaća li ozbiljnost to premijer, ja sam išao u Vrgorac na svom području, kako ljudi žive u strahu sa svojom imovinom i svojom sigurnosti. A imamo zakon iz 2016. gdje vojska može pomoći policiji u čuvanju granica, policija radi najmanje što je moguće, ali ima samo 6.000 policajaca to je malo na ovu granicu. Ljudi su iscrpljeni, ilegalni migranti ulaze i rade štete ogromne našim građanima, ne osjećaju se sigurnima, ne znamo od kuda je ušao taj ilegalni migrant i tko će odgovarati u konačnici za sve te štete koje su učinjene našim ljudima, ili što im se ukrade vozilo ili ne znam pa se razbije ili nešto slično. Prema tome, imamo puno problema, ali osnovni problem je EU šta Hrvat nije jednakopravan, nije jednak. Meni nikako nije zamislivo da mi, ovdje ćemo prodavati mlijeko, žao mi je što nije ovdje Tolušić, da ćemo mi izvoziti Kinezima mliko, kad su bili ovi Kinezi, a 10% manje smo proizveli mlijeka prošle godine nego prije godinu dana. Znači mi nećemo imati za svoje vlastite potrebe, a iselili smo Slavoniju da mogu sad stranci kupiti poljoprivredno zemljište. Prema tome, mi ne štitimo našeg poljoprivrednika, našeg ribara, našeg poljoprivrednika u nikakvom smislu. Znači jednostavno ti kohezijski fondovi nisu iskorišteni, a inače nisu fondovi iskorišteni. Prema tome, nismo stvorili uvjete za konkurentnog poljoprivrednika, a poglavito i gospodarstvenika. I zato ja kažem, prva liga su, vidim da se svi pozivaju da su prva liga, kaže premijer da je prva liga bila ovdje kad je bio EPP, prva liga su ovi šta su iseljeni vanka, čak ne mogu ni glasat jer nema elektronskog glasovanja u Irsku, Njemačku, a šalju preko doznaka novac. Oni su prva liga, a ni Junker, ni Tusk ni svi koji su bili, nemam poima tko je sve tu bija, ti su prva liga. Znači, moramo se izboriti da budu naši građani jednaki u EU, ne more blagajnica u istome trgovačkom lancu u Austriji imati 10 puta veća primanja nego u mom Sinju u istom centru. Naravno da će otići ća. Kako, jel to EU, jel to jednakost, jel to ravnopravnost? Ja želim da o tome premijer u Europskom vijeću priča, a ne da iseljava se naša blagajnica jer ima 10 puta, a njihovi proizvodi koji uvoze ovde, a sve što radimo uvozimo, osim šta izvozimo ljude, našu pamet i naše ljude koji vridno rade u tuđini, u Irskoj sade krumpir koja nije plodno tlo, a Slavonija je plodno tlo nema tko posaditi krumpir. Zašto to se događa, zašto nismo jednakopravni u EU? To je pitanje svih pitanja. Hrvati su neravnopravni u ovoj

i sukreator vanjske politike vodi dobru politiku prema Srbiji zajedno sa Vladom ili lošu politiku prema Srbiji. To je jedan. I broj dva, mislite li da je Hrvatskoj bolje da Srbija bude u EU ili da ne bude u EU? Hvala. **Reiner, Željko Hrvatska predsjednica kao sukreator politike zajedno sa premijerom vodi katastrofalnu politiku prema Republici Srbiji zbog toga što otvaraju poglavlja a Srbija i Vučić koji vodi i nije problem Srbije kao države, naše susjedne, ali je problem Vučića koji je naravno i bio i četnik i koji je, se želi pokazati pokajnikom ali on je ipak Šešeljov učenik. I ja mislim da je sramotno ponašanje predsjednice Republike dokle god nisu doneseni, znači naši nestali kao jedno ključno pitanje, svi nestali do zadnjega imena, dok nije plaćena ratna šteta i dok nisu ispoštovane sve obaveze prema žrtvama i logorašima. Uopće razgovarati s njima, nije problem Srbije, nije problem Srbija kao Srbija ali je problem politika Srbije koju vodi veliko Srbin, četnik, Aleksandar Vučić ali naravno da je naša politika tu katastrofalna, poglavito predsjednice Republike koja se zaklela da neće spominjati velikosrpsku agresiju, to je rekao Aleksandar Vučić ali je velikosrpska agresija bila činjenica i od te činjenice hrvatska politika ne smije Hvala lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, nema ga, gubi pravo na raspravu pa će sljedeća rasprava pojedinačna biti poštovanog zastupnika Joška Klisovića. Izvolite. **Klisović, Joško Evo da nastavim sa par pitanja koje sam i u ime kluba govorio. Dakle jedno od pitanja je višegodišnji financijski okvir. Premijer je u nekoliko svojih izlaganja kazao a i mislim da piše u izvješću koje nam je podnio da se zalaže za ravnotežu između financiranja tradicionalnih politika i onih novih, odnosno novih izazova. Ta fraza jako lijepo zvuči no što ona točno znači? Tradicionalne politike to su politika, ne znam poljoprivrede, financiranja poljoprivrede ili kohezijska politika. E sad, ravnoteža između te politike i politike ulaganja u znanost, inovacije i umjetnu tehnologiju, u upravljanje klimatskih promjenama ili sigurnosne izazove koji su pod EU. Da li ova ravnoteža podrazumijeva više novca za kohezijsku politiku ili manje novca za kohezijsku politiku? Da li ova ravnoteža podrazumijeva jednaki novac za kohezijsku politiku u sljedećem financijskom 7.-godišnjem razdoblju. To je ono ustvari što želimo čuti, fraze lijepo zvuče ali iza njih se krije sadržaj koji nam nije do kraja jasan. Hrvatski interes može jedino biti više novca za kohezijsku politiku a li to nam ništa ne znači ako smo zadnji po isplaćenim sredstvima iz eu fondova od svih država EU. država EU. Prema tome, ne možemo se hvaliti kako smo eto dobri kada smo zadnji jer kao što sam i prije naglasio kategorija zadnji sigurno nije kategorija uspješnosti. Dok ne popravimo upravo povlačenje novca iz EU odnosno dokle ne budemo mjerili svoj uspjeh kroz isplaćena sredstva u EU samo ćemo ustvari manipulirati hrvatskom javnošću koja ne razumije šta to znači ugovorena sredstva a šta to znači isplaćena sredstva. Isplaćena sredstva su jedina sredstva koja se broje i od kojih građani imaju konkretne koristi. Što se tiče naše namjere tijekom predsjedništva što je jedna dobra namjera da dodatno potaknemo i snagu EU na globalnoj razini. To je nešto s čime se svi u svojim razmišljanjima bavimo i jednostavno svjedoci smo slabljenja utjecaja EU u globalnim odnosima. Trenutno imamo na sceni intervenciju Turske u Siriji. 30km su si oni uzeli kako bi napravili jednu tampon zonu i rješavali svoje dugo nagomilane probleme sa Kurdima ili sa susjedima. Turska je država kandidat za ulazak u EU i kao takva morala bi svoju vanjsku politiku, sigurnosnu politiku koordinirati sa EU odnosno čak slijediti zajedničku europsku, vanjsku i sigurnosnu politiku. No da li to Turska radi? Svima je bjelodano jasno da ne radi. Pa i kada je zamjenik ministra vanjskih poslova Turske bio u posjetu Hrvatskom saboru jasno je dao do znanja da Turska neće slijediti europsku politiku nego traži od Europe da slijedi tursku politiku. Pa je kazao i da će turske odnosno europske recimo mirovne postrojbe biti dobrodošle u ovu zonu od 30km samo ukoliko Europa pristane se zalagati protiv kurdske države odnosno ukoliko bude tretirala kurdske snage kao terorističku organizaciju. E sada, Europe nema nažalost u ovom Amerika se također povlači barem vojno čime i politički gubi onu snagu koju je imala dok su njene vojne postrojbe bile prisutne na terenu. Ruski utjecaj time svakako jača. Saudijska Arabija se pokušava apsolutno etablirati kao vodeći regionalni igrač. Gdje je tu EU, što tu Hrvatska tijekom predsjedanja mislim napraviti kako bi pokazala da EU je i dalje respektabilan međunarodni igrač i da nije samo igrač kada treba platiti račune koje naprave drugi nego kada ima jasan stav i jasnu politiku i sredstva za provođenje takve politike. Kako mislimo etablirati Hrvatsku kao, odnosno ne Hrvatsku nego kako mislimo djelovati kao Hrvatska država unutar EU kako bi se status i utjecaj, položaj EU pojačao u svijetu. Što se tiče još jedanput Zapadnog Balkana kažem naša je također i povijesna zadaća da pomognemo susjedima da uđu u EU, ispune sve uvjete a i naravno da otvore pregovore oni koji nisu otvorili, RH je u interesu da ima oko sebe u susjedstvu zonu jednakog pravnog režima, jednakih vrijednosti, države i Vlade s kojima će moći rješavati sva otvorena pitanja na jedan demokratski, europski način. Sve manje od toga nije u interesu države, pa kada i govorimo, evo maloprije smo pričali i o Srbiji, jedna demokratska, europska Srbija koja će uć u EU je sigurno više u korist RH nego jedna regresivna nacionalistička Srbija koja će samo stvarati probleme RH i ostatku svijeta. Prema tome, moramo se apsolutno zalagati i dalje za ulazak ovih država u EU i zatvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom ne zanemarujući argumente koji su nam predočili predsjednik Macron i neke druge države da Europa u ovom trenutku nije spremna na daljnje proširenje jer jednostavno nije dovoljno konsolidirana, a svaka nova članica koja uđe povećava kompleksnost donošenja odluka u EU. Nije isto da li će 27 ili trenutno 28 odnosno 27 de facto donositi odluke ili 30, 35 ili više država, svaka donosi novu kompleksnost, a i ovako nam sustav donošenja odluka u Europi nije učinkovit, tako da ako želimo stvarno ubrzati pristupanje zapadnog Balkana EU, ona moramo itekako poraditi i na reformama unutar EU, to to su dva paralelna procesa, jedan ne bi trebao čekati drugi i za to se treba zalagati da se idemo na reformu unutar EU stvari koje ne funkcioniraju, ali paralelno sa time da proces proširenja ide da pregovori pristupni sa državama kandidatima i onima koji to trebaju postati ide kako bi se i one mogle uhvatiti reformski ritam, a ne da na kraju opet ne budu spremne za ulazak u EU. No, porezno je čuti da su Sjeverna Makedonija i Albanija spremne za pregovore, a da Europa nije spremna za pregovore, a to je u stvari poruka koju smo dobili sa zadnjeg Europskog Vijeća gdje nije donesena odluka o početku pregovora sa ove dvije države. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Peđe Grbina, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. Klisoviću, poruka koju je francuski predsjednik Macron uputio je, ako mene pitate, ispod svake razine i iako se sa predsjednikom hrvatske Vlade rijetko kada slažem, njegove poruke našim susjedima u pogledu pristupanja EU i u pogledu toga da je interes RH proširenje proširenje EU iz toliko razloga da ih ne možemo nabrojati, naravno da moram podržati. Međutim, ono što ne mogu podržati kod predsjednika hrvatske Vlade koji se kune da je veliki europejac i koji se bolje snalazi u europskim i vanjskim poslovima je šutnja na činjenicu da je generalni konzul RH u Stuttgartu sudjelovao na stranačkom skupu HDZ-a na kojem se vodila predizborna promidžba za predsjednicu RH. To ne mogu podržati i nije mi jasno zašto se na to nije očitovao i nije mi jasno zašto se tu nije reagiralo i dotičnog gospodina smijenilo. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grbin potpuno ste u pravu, hrvatska diplomacija, svaki hrvatski diplomat, a pogotovo šef nekog predstavništva mora provoditi državnu politiku koju utvrđuju sukladno Ustavu Vlada i predsjednik, ne smije provoditi stranačku politiku. Agitiranje za jednog od kandidata na predsjedničkim izborima je apsolutan stranački rad koji izlazi iz okvira onoga što, za što je nadležna hrvatska diplomacija i u stvari je kažnjiv, očekujemo da ministar i Vlada poduzmu određene korake i mjere prema hrvatskom konzulu u Stuttgartu kako bi se njegov rad doveo u okvir zakonitog rada, a Zakon o vanjskim poslovima jasno kaže da on mora štititi hrvatske interese i interese hrvatskih građana, a ne stranačke interese ili interese pojedinog kandidata na izborima za predsjednika RH. Hvala. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Klisović, vi ste također iz diplomatskih krugova, pa bi vas pitao da mi date svoju ocjenu. Znači 2016. na snazi je odluka Vlade prema kojoj ministar vanjskih poslova mora godišnje sazvati 4 sastanka vladinog Povjerenstva za praćenje i izvršavanje srbijanskih mjerila u Poglavlju 23. i 24. o pristupanju Srbije EU. Do sada Do sada je samo jedno održano 2016. za vrijeme Oreškovićeve Vlade, jedno i poslije niti jedno. Jel to kršenje zakona? Ministre, odobrajete li vi to da ministar vanjskih poslova niti jedan sastanak, kako Stier, kasnije ni Pejčinović-Burić, a ni sadašnji, niti jedan sastanak ne održava razumijeći njihovu politiku, politiku da su oni u istoj Pučkoj stranci, al ne mogu prihvatiti zbog čega se tolko štiti Srbija koju bi morali blokirati mi dok ne ispuni sve uvjete poglavito nestali, ratna šteta i problem sa logorašima. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Bulj, u pravnoj državi, demokratskoj državi zakoni se poštuju, ako tako nešto kao obveza stoji u zakonu onda nema tu diplomatskom iskustva ili tumačenja koje možete dobiti, zakon se mora poštivati, obveze zakona se moraju jednostavno respektirati. Ali mene ne čudi da HDZ-ove Vlade to ne čine, pa pogledajte samo kako narušavaju autoritet Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa kada ne dostavljaju one dokumente koje povjerenstvo traži, to je način kako se hrvatske institucije urušavaju, jednako kao što se politizira njihov rad. Maloprije smo spomenuli konzula u Stuttgartu koji je počeo djelovati stranački, a ne u skladu sa državnim interesima. Policija nam popisuje sindikalne predstavnike koji organiziraju štrajk, a šta je to nego zastrašivanje sindikata, politizacija rada policije, sve su to stvari koje urušavaju hrvatsku državu, urušavaju hrvatske institucije i protiv kojih se treba boriti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Mire Kovača, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedatelju. Drago mi je da danas puno raspravljamo o sastancima predsjednika Vlade u u okviru Europskoga vijeća i da to činimo ovdje u Saboru sa ipak jednim solidnim brojem zastupnika ovdje u Hrvatskome saboru. Ja ću govoriti samo o jednoj temi, neću govoriti o Brexitu, o višegodišnjem financijskom okviru, o klimatskim promjenama nego ću govoriti samo o proširenju i o ovome što se dogodilo glede Sjeverne Makedonije i Albanije. Puno sam čuo reakcija koje su bile skandalizirajuće, međutim ja bih rekao da to nije nešto tako strašno. Ako malo pogledamo što se dogodilo nama prije 14 godina kada smo mi bili u procesu početka pregovora i mi smo bili blokirani. Hrvatska je bila blokirana 2005. godine početkom godine, mi smo trebali početi pregovore na proljeće, međutim zbog suradnje sa Haškim sudom smo bili odgođeni i tek smo pokrenuli pregovore 3. listopada 2005. godine. Prema tome, nije to ništa novo, tako to isto nije tako to isto nije ništa novo za kolege u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Ali smatram da je i ova odluka Francuske iako se vrlo često percipira negativno u biti doprinos boljoj vidljivosti onome što je trenutno u EU nedovoljno dobro, a to je efikasnost EU na globalnom planu i politika proširenja. U biti je gospodin Macron tom odlukom pomogao da se digne pitanje proširenja na višu razinu i da se o tome obično razgovara. Jel vi kada živite izvan RH u nekim drugim zemljama članicama EU proširenje baš i nije popularna tema. O proširenju se ne raspravlja posebno ni u Njemačkoj ni u Francuskoj, a da nije bilo te odluke gospodina Macrona ne bi se o tome uopće razgovaralo. Prema tome, prihvatimo to kao neku vrstu poziva na buđenje svih nas da EU nažalost kada je riječ o globalnoj politici nije dovoljno efikasna. EU je ekonomski div, gospodin Trump je primio gospodina Junckera kao predsjednika Europske komisije kada je trebao pregovarati o mogućem uvođenju poreza na automobile, ali na političkom planu EU nažalost ne pokazuje ono što jest na planu ekonomije, ona neka vrsta patuljka i to nije dobro i to treba promijeniti i to se može promijeniti na planu zajedničke zajedničke vanjsko sigurnosne politike i naravno na planu politike proširenja. Samo proširenje kao takvo je nešto što se podrazumijeva, mi imamo europsku perspektivu za sve te zemlje članice, ali nije na nama da mi odrađujemo posao za kolege u susjednoj na susjednom Zapadnom Balkanu, to je posao koje moraju odraditi zemlje koje su kandidatkinje, to je njihov posao. Ali što mora napraviti EU? EU potrebna je neka vrsta Monroeve doktrine, znači treba jasno reći da je na području Europe za sigurnost i stabilnost zadužena EU kao temeljni čimbenik, to mi moramo postići. Znači nema te svijesti kada je riječ o tim zemljama mi smo ti koji moramo rješavati pitanje stabilnosti na području Zapadnog Balkana, a ne prepustiti to recimo Rusiji, Kini ili nekoj trećoj državi koja ima legitimno svoje interese i svoje viđenje rješavanja problema. Mi smo ti koji moramo biti glavni čimbenik, kažem mi i Hrvatska kao dio EU. I kada vidimo da naše kolege u većim zemljama članicama na tom planu pokazuju neku vrstu nećkanja onda ih na to moramo upozoriti. Ja sam osobno to činio i u Francuskom senatu i drugdje kada sam govorio da se griješi, da je to loše, da se tako ne smije postupati. Kada je riječ o ispunjavanju kriterija tu je jasno kao dan da se kriterija treba držati, apsolutno to vrijedi i za kolege i u Srbiji, pravna država vladavina prava jest na prvom mjestu. I tu nema nekih specijalnih novo izmišljenih kriterija koje neko misli da ih treba primijeniti. Tu postoje naši kriteriji, kriteriji EU koji se moraju tamo u tim zemljama kandidatkinjama prihvatiti i moraju se živjeti i to je jedini putokaz, to je jedini put koji vodi prema mogućem članstvu. Mi se ne moramo bojati toga da će tamo neka treća država biti atraktivnija od EU. To su priče za malu djecu. Kada čujem priču da će Srbija biti možda sklona savezu sa Rusijom, a savezu ili ulasku u EU, to su priče to su priče za malu djecu, od toga nema ništa. Treba samo pogledati brojeve s kim se ekonomski najviše surađuje pa se vidi da je naravno i kada je riječ o Srbiji koja misli da možda ima nekakav specijalan put da se grdno vara, da nema ništa od tih koncepata regionalne sile koji podsjećaju na nekakve srednjevjekovne koncepte kao što su recimo Nijemci imali kada je riječ o o Njemačkom viteškom redu ili kada se sjetimo da su naši susjedi isto tako imali neku zabludu pa su govorili o Rimskom carstvu na nekim posebnim teritorijima. To su koncepti koji su prošlost, koji nemaju više mjesto u EU. I na nama jest isto tako da im pomažemo ili ako to žele čuti da sa takvom politikom nema budućnosti.

međutim tu nema pravih poteza same EU. Postoji neka vrsta nezainteresiranosti i to je jako loše, iako EU jest jedna od svjedokinja sporazuma ili sporazuma u jednini. To je jako loše i opet je tu naša uloga da na pametan način upozoravamo kolege na to da ako mi ne budemo kao EU na na tom planu reagirala efikasno da prijeti ono što se već događa, ali malo žešće, a to je da to područje bude neka vrsta poligona za igrice za destabilizaciju EU. I to se događa. Na tom području se događaju igrice trećih država, tih igrica ima i na području same EU, samo što su te zemlje članice EU stabilnije pa se to tako baš i ne osjeća, ali na tom području gdje su države krhke, nedovoljno efikasne su strukture slabe, e onda se te igrice kao takve osjećaju. Dugoročno, ako ne bude EU i ako ne bude Hrvatska unutar EU, upozoravala svoje kolege na tu opasnost, nama prijeti da imamo dugoročno siromašan Balkan, ne samo što imamo danas osiromašeni jug EU, Italija, jug Italije, Grčka, Španjolska, Portugal u odnosu na bogati sjever, nego da nam prijeti i drugo područje koje bi bilo dugoročno siromašno, a to je taj zapadni Balkan, a on jest naše susjedstvo. Znači nama je u interesu da ne budemo dugoročno graničari, da ne trošimo svoj novac na zaštitu vanjske granice EU i da nemamo područje koje je osiromašeno nego da imamo područje i ekonomije koje funkcioniraju, koje imaju odgovarajuću radnu snagu koju ćemo mi moći isto tako, eventualno koristiti za svoju ekonomiju. Tako treba razmišljati. Vi danas imate problem i samu EU na istoku, srednjoj Europi sa radnom snagom. U Slovačkoj nagovaraju srednjoškolce da ne idu na fakultet nego da rade u automobilskoj industriji, treba radna snaga. Sve je manje zemlja članica imaju problem sa radnom snagom. Zašto je Rumunjska uspješnija od nekih drugih država u razvoju zadnjih 10 godina narasli za 15%, velika zemlja, veliki potencijal, puno radne snage. Znači na nama je da upozoravamo kolege na ono što se loše radi i završit ću sa nečim što se tiče ne samo tog proširenja zapadnog Balkana, a to je demografija. Mi moramo nametnuti temu demografskih neravnoteža. Postoje makroekonomske neravnoteže, zato to se prati intenzivno, sad je Dubravka Šuica izabrana za potpredsjednicu, nama treba praćenje demografskih neravnoteža EU zbog stabilnosti svih nas. Hvala lijepa. Hvala i na vaše izlaganje imamo 2 replike, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Kovač, bili ste ministar iz diplomacije pa vama jedno slično pitanje kao i vašem prethodnom govorniku, pod pokroviteljstvom premijera Plenkovića ministar Grlić-Radman, kao i njegovi prethodnici Stier i Pejčinović-Burić krše važeću odluku Vlade po kojoj povjerenstvo za nadzor Srbije mora se sastajati i predlagati odluke za potpuno ispunjavanje obaveze Srbije za nadoknadu šteta žrtvama srbijanske agresije 4 puta godišnje. U zadnje 3 godine, već 3 godine niti jednom ministru vanjskih poslova nisu sazvali taj sastanak. Niti jednom. Znači oni krše važeću odluku. Kakav je vaš komentar na kršenje ove odluku o povjerenstvu,

Vodila se i drago mi je da tako nastavlja. Vodila se samosvjesna hrvatska vanjska politika. Samosvjesna hrvatska vanjska politika, emancipirala se Hrvatska na vanjskopolitičkom planu i bit ću malo neskroman, vi mi to nećete zamjeriti. Mi smo pokazali da možemo kao manja država potaknuti kolege da se promjene kriteriji u poglavlju 23. To smo mi napravili bez ikakvih posljedica i zbog toga danas kolege u Srbiji moraju ispuniti stvari poput rješavanja pitanja odštete za naše logoraše, morat će dugoročno riješiti pitanje naše hrvatske manjine u Srbiji, sve te stvari smo mi napravili u 2016.

EU vijeće nije donijelo odluku da se otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, prvenstveno zbog Francuske, koja se tome protivila. U međuvremenu, Francuska je izašla sa prijedlogom da treba modernizirati, revitalizirati program proces proširenja i taj prijedlog je čak i formalizirala, uputila državama članicama. Da li vi mislite da je najbolja hrvatska politika Francuzima reći, sve što vi predlažete već je sadržano u konceptu i metodologiji procesa proširenja i ne trebamo o tome raspravljati ili bi neka drugačija hrvatska politika možda lakše otvorila pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Miro Kovač. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa. Prvo, g. Klisović, razgovarate sa osobom koja je uspjela u okviru svojih, je li, dužnosti, nametnuti kolegama hrvatsko gledište. Znači obrnuto, .../Govornik se ne razumije./... to je prva stvar, a druga stvar, što se tiče samih pregovora sa Makedonijom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom, mi ćemo biti ti koji ćemo biti pozitivci, mislim na Hrvatsku jer će se otvoriti pregovori pod našim predsjedanjem tako da ćemo mi imati na tom planu jedan plus, mislim na Hrvatsku, gdje će biti otvoreni znači tada, to je moja procjena, moja ovako skromna procjena da će biti otvoreni pregovori sljedeće godine na proljeće sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i mi bismo tada na tom summitu u svibnju dati jedan poticaj kako pametno se odnositi prema toj politici proširenja i kako o toj politici proširenja ovisi i to kako se EU gleda na globalnom planu jesmo li patuljak ili smo div? Hvala U ime Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista završno će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Evo, drago mi je što je premijer tu, znam koliko njemu znači EU, bilo šta kada se reče kritički prema EU on je kao onaj mačić prema piletu kad se malo nakostriješi, ne smije se protiv EU reći riječi. Ja mislim da bi trebalo saslušati i ono realno kako ljudi žive. Pa npr. ja sam nabrajao, nije vas bilo tu, npr. blagajnica koja radi u istom trgovačkom lancu kao u Austriji i njihovi su tu proizvodi, puno su skuplji kod nas, ima jedno 10-ak puta manju plaću. Znači EU mora biti ravnopravna. Znači sve vi ovo što ste rekli i o proširenju i klimatske promjene, kako ćemo mi čuvati premijeru klimatske promjene kada se ministar Ćorić sjetio zatvoriti 27, odlagališta otpada koji imaju iste sanitarne uvjete, apsolutno iste da se pregoni otpad iz jednoga po 100km na drugog, koliko je to fosilnih goriva u zraku, kome je to palo na pamet. Jer ako u sred Lećevice radite centar za gospodarenjem otpadom gdje su pitke vode, zbog toga vode moraju ući u Ustav. Naravno da ljude zanima kako živi naš poljoprivrednik. Vi spominjete fondove, da spominjemo fondove, ali mi smo na dnu po povlačenju iz fondova. Vi spominjete '21./'27. financijsko razdoblje i ok treba to spominjati, međutim mi smo na dnu. Znači hrvatska administracija je najmanje sredstava povukla iz eu fondova i to je problem, ogroman problem. Mi nemamo navodnjavano Sinjsko polje moje. Meni je drago kada vi dođete u Sinj otvoriti, prijedlog moj koji sam ja dao, Marku Veselici, pa se sjetite mene vrijeđati, to je meni ok, to je meni drago, kada je bila bista Marku Veselici došli ste i drago mi je je, drago mi je kad dođete na Alku, drago je meni da vi dođete svi ali niti jedan projekat koji se poziva na eu fondove, EU, brojne milijarde koje se spominju unutar ili kohezijskih ili eu fondova koji se nalaze na bilo koji drugi način se može, nema projekata. I to je realitet. Meni je teško premijeru vama reći kada vi kažete ne, naša policija, da naša policija radi svoj posao, 6 tisuća ljudi ali je to malo ali imamo zakon, znači koji smo donijeli u ovome Saboru 206., mi smo ga izglasali ovdje gdje se more Hrvatska vojska pomoći policiji jer mi moramo brinuti o sigurnosti sugrađana naših dolje na tome području. Mi moramo i sigurnosti njihove imovine i osobnu sigurnost. Tko će platiti ljudima štetu, pa tko će ostati živjeti na tim područjima? Mi moramo govoriti o problemima, realnim problemima. Mi kad govorimo evo, nisam mislio 5x sam spominjao vašega ministra, o proširenju, naravno da sad sa Srbijom treba reći ne vi ćete biti blokirani dok ne platite, dok najprije ne date sve nestale, dok ne platite ratnu štetu a ne naslikavati se po Pantovčaku da se ruga s nama, on donio neke katastarske knjige, šta li je donio gore, ruga se s nama, umjesto da je donio naše poginule do zadnjega slova. On nije smio ući u Hrvatsku, onaj četnik premijeru, nije smio ući. Četnik a želio bi biti pokajnik ali je bio četnik, četnik Šešelju, nije smio ući a kamoli da uđe u Vladu, Banske dvore ili da uđe na Pantovčak da mu se Hrvatska vojska postroji, ne smije ući dok je takvih na čelu Srbije. Ne smije ući. Ja sam mlađi od vas nekoliko godina i znam razloge zbog čega govorim da ne smije ući četnik. Jer je huškao ljude srpske nacionalnosti na velike granice i velike Srbije. Jer je on kriv za zločine. I nema tu rasprave, blokirati Srbiju dokle god je taj četnik Vučić ne ispuni uvjete sve, sve, bar ova tri ključna, nestali, ratna šteta i problem logoraša. I ja bih ja bih volio da vi to saslušate malo, ja znam da pod svjetlima ili Brisela ili ovdje Sabora, drukčije razmišljamo. Ali je činjenica da nismo ravnopravni u EU, da nemamo snage zaštiti našega ribara, da nemamo snage premijeru proglasiti punu primjenu isključivog gospodarskog pojasa. To je naše pravo kao što je pravo zaštiti naše građane. To je naše pravo ne možete, možete vi sad izaći ovdje pa vrijeđati to me apsolutno ne briga, apsolutno ali znam da je dolje narod u strahu, da ljudi odlaze. Pa 5% BDP-a premijeru, 5% BDP-a je od iseljenih naših Hrvata iz 2/3 Hrvatske. Poljoprivredno zemljište, jeste išta riješili da 2020. se ne prodaje, jeste o tome razgovarali, da ne mogu stranci kupovati naše polje koje je ispražnjeno, našu Slavoniju. Moje Sinjsko polje koje nije navodnjeno, rekao sam, 2020. godine Cetina više izbaci izvor vode u jednom danu nego svi izvori u Izraelu, nije navodnjeno Sinjsko polje a imamo sredstva u EU, tj. u fondovima za to. Nismo odradili dobro svoju zadaću. I ja vas molim, čujte ovo, čujte zbog tog naroda. Hvala vam lijepo. Završno će riječ uzeti poštovani predsjednik Vlade Andrej Plenković. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo na kraju današnje rasprave htio bih zahvaliti na konstruktivnim stajalištima niza klubova i zastupnika koji su analizirali glavne teme o kojima raspravljamo na Europskom vijeću. Mislim da je posebna vrijednost ove rasprave za sve nas da je ovo praktički koliko ja vidim po scenariju Hrvatskog sabora zadnja ovakva rasprava prije nego što formalno Hrvatska preuzme predsjedanje. Dakle ja se nadam da je evo ova vježba koja traje sada već 7 praktički kvartala senzibilizirala dodatno hrvatske zastupnike a i javnost o ovim najvažnijim temama, o njima ćemo zajednički razgovarati i tijekom 6.mj u prvoj polovici 2020. godine. Očekujem značajan i važan doprinos zastupnika u različitim forumima gdje ćete kao što će to činiti Vlada na razini vijeća vi imati vodeću i predvodničku ulogu u međuparlamentarnoj suradnji. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.